Virðulegi forseti. Fæðingartíðni íslenskra kvenna hefur aldrei verið lægri og hefur dregist saman um það sem nemur að meðaltali hálfu barni á aðeins tíu árum. Þetta er reyndar staðan á Norðurlöndum og um alla Evrópu. Til ársins 2010 var fæðingartíðni íslenskra kvenna sú hæsta í Evrópu en nú er hún í sjötta sæti. Þegar við vorum á toppnum var meðaltalið 2,2 börn á hverja konu. Í nýársávarpi árið 2020 bað Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, landsmenn um að eignast fleiri börn. Hún sagði að hún þyrfti sennilega ekki að útskýra hvernig þetta væri gert né ætlaði hún að gefa beinar skipanir en henni var alvara því að Norðmönnum fjölgar ekki nægilega. Hvert er áhyggjuefni hennar? Jú, velferðarsamfélagið stendur ekki undir sér ef fólk hættir að eignast börn. Þeir sem eru á vinnumarkaði skapa tekjur og greiða skatta og styðja þannig við þá sem hafa skilað sínu verki á vinnumarkaði. Aldurspíramídi sem er á hvolfi getur ekki staðið undir velferðinni. Á Íslandi fæðast í dag líka of fá börn til að halda jafnvæginu til lengri tíma litið. Kappsmál stjórnvalda á þess vegna að vera að stuðla að frekari barneignum og þess vegna er það beinlínis í hag okkar að reka fjölskylduvæna pólitík. Við þurfum nefnilega fleiri vinnandi hendur til lengri tíma litið og fleiri lítil börn munu til lengri tíma litið beinlínis bæta lífskjör okkar allra. Við eigum þess vegna að hvetja frjósemisgyðjuna til dáða, hvetja hana til að leggjast undir feld. Um þetta ættu landsmenn að hugsa núna þegar þeir ferðast innan húss og innan lands í sumar, að gleyma þá ekki að ferðast kannski bara dálítið í svefnherberginu. Ömmum okkar og öfum tókst að fjölga sér um 200.000 á tíu árum og með það í huga með það í huga að verja velferðina og efnahaginn með fleiri börnum ættum við líka að hlusta á Ernu, fyrir land og þjóð og fyrir

að andstæðingar sóttvarna við landamærin eru um 2% landsmanna, en 80% landsmanna styðja eindregið aðgerðir við landamærin í núverandi mynd eða hertri. Samt fékk ég línu um daginn frá góðri frænku minni í útlöndum sem fylgist ágætlega með íslenskri þjóðmálaumræðu og var alveg gáttuð á þessari úlfúð sem væri hér í landinu út af tiltölulega vægum ráðstöfunum. Hún er sjálf í landi þar sem hefur verið útgöngubann og allt daglegt líf eiginlega bara drepið í dróma. Ég útskýrði fyrir henni að skoðanakannanir segðu annað, en andstæðingar sóttvarna væru bara svo háværir og duglegir að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Hvaða fólk er þetta Ég held að þetta séu einhvers konar stjórnleysingjar, þetta séu anarkistar til hægri og vinstri sem líta á almenning, einstaklingana annars vegar og svo ríkisvaldið hins vegar, sem óvini, sem andstæður,

Samt finnst manni eins og þessi 2% sjónarmið eigi sér ríkari hljómgrunn innan ríkisstjórnarinnar en meðal almennings og mann grunar að þessi sjónarmið

Þetta er sem sagt enn eitt málið þar sem hægri öfgar fá óeðlilegt vægi við lagasetningu. Og það er (Forseti hringir.) vegna þess að vinstri menn bera ekki gæfu til að vinna saman.

Hún hefur líka falið í sér mjög umfangsmiklar aðgerðir í efnahagsmálum, umfangsmiklar aðgerðir til að grípa til varna fyrir íslenskt samfélag, fyrir íslenskan almenning til þess að afleiðingar faraldursins bíti ekki eins harkalega og ella hefði orðið. Þingið hefur í góðri samstöðu afgreitt fjölda mála

og það þrátt fyrir að hér hafi í heildarsamhenginu gengið býsna vel í baráttunni við faraldurinn. Við höfum til að mynda getað haldið samfélaginu opnu miklu lengur og meira en nágrannaríkin. Bólusetningar hafa gengið vel, við erum á réttri leið þar. Það var greinilegt að nokkurt fár kviknaði á samfélagsmiðlum þegar fyrri útgáfa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á mati á aðgerðum kom fram. Ég hlakka til að sjá þau jákvæðu viðbrögð sem vafalaust munu koma við þessum góðu fréttum á sama vettvangi.

nam um 270 milljörðum kr. og því var hlutfall fiskeldis af útflutningsverðmæti sjávarafurða komið í um 11%. Það eru tæp 5% verðmæta vöruútflutnings þjóðarinnar. Fiskeldi er því ekki einungis komið til að vera heldur stefnir í að það verði einn af grunnatvinnuvegum Íslendinga. Það hefur burði til að vaxa, ólíkt öðrum sjávarútvegi sem sækir í takmarkaða auðlind sem byggð er á sjálfbærri nýtingu. Fyrir alla áhugamenn um atvinnuuppbyggingu landsbyggðar er vaxtarþróun fiskeldis mikilvæg. Byggðastofnun telur að að jafnaði hafi mátt rekja um 81% atvinnutekna í fiskeldi til landsbyggðarinnar. Á það ekki síst við um fiskeldi á Austfjörðum þar sem slátrað var 10.000 tonnum á síðasta ári.

Hluti afurðavinnslunnar er í Borgarnesi og seiðaeldi er í Þorlákshöfn og Kelduhverfi. Reksturinn, sem heldur nú um 100 starfsmenn, liggur því víða um landsbyggðina. Sama gildir um fyrirtækið Laxa fiskeldi, sem rekur seiðaeldi í Ölfusi

Nýjasta spurningin varðandi það hvernig við eigum að útrýma fátækt er sú sem hæstv. fjármálaráðherra setti fram í umræðu hér á Alþingi: Hvar eigum við að fá fjármagn til þess? Hvar eigum við að fá fjármagn til þess að útrýma sárafátækt og fátækt í heild sinni? Nýjasta útspil ríkisstjórnarinnar í málefnum þeirra sem lengst hafa verið atvinnulausir er stuðningur upp á 472.000 kr. á mánuði plús lífeyrissjóðsgreiðsla upp á 11%, sem er gott mál svo langt sem það nær, eða bara rétt fram yfir kosningar.

Nýverið úrskurðaði héraðsdómur að ríkinu hafi ekki verið heimilt að skylda fólk í sóttkvíarhótel, eins og kveðið var á um í reglugerð hæstv. heilbrigðisráðherra. Með öðrum orðum var niðurstaðan sú að ákvæði í reglugerð hæstv. heilbrigðisráðherra ætti sér ekki stoð í lögum.

Þegar land er ræktað getur verið skynsamlegt að hvíla það um hríð og hefja svo aftur ræktun á því. Ég lít svo á með mál sem ég er að tala um hér, að ég hafi hvílt það um hríð en ætli svo að taka það aftur upp á ný. Þetta er mál sem er mér mjög hugleikið og snýr að innlendri matvælaframleiðslu og þeim hugmyndum sem ég hef um að koma upp matvælaframleiðsluklasa á Suðurlandi í kringum Árborgarsvæðið. hef talað um þetta áður, frú forseti, og það er vegna þess að ég held að þetta sé þjóðþrifamál sem ég hvet Alþingi og ríkisstjórnina sérstaklega til að taka upp. Við tölum nefnilega um það á hátíðarstundum að við viljum efla innlenda matvælaframleiðslu. Það er ekki eftir neinu að bíða með að taka stór og ákveðin skref í því. Ég hef horft á Suðurland sérstaklega sem er blómlegt matvælaframleiðsluhérað. Þar fer stór hluti grænmetisframleiðslu landsins fram, aðstæður eru sérstaklega góðar þar hvað jarðhitann varðar og stutt á helsta markað, kornrækt mikil, rannsóknarstöð í Gunnarsholti, yrkisrannsóknir sem þarf að efla og ýmislegt fleira, að ég tali nú ekki um Garðyrkjuskólann að Reykjum sem hefur verið vagga íslenskrar garðyrkju áratugum saman. Okkar skylda er að viðhalda þeirri starfsemi og starfsmenntun sem þar er.

þá ráðherra sem þar er skorað á að taka málið einfaldlega upp, að ríkisstjórn Íslands komi á þessu þjóðþrifamáli á Suðurlandi. Herra forseti. Ég ætla að víkja hér aðeins að ferðavögnum eða hjólhýsum sem eru vinsælt farartæki hér á landi. Í Morgunblaðinu í dag segir að sala á hjólhýsum sé margföld miðað við sama tíma í fyrra og það líti út fyrir að allir nýir ferðavagnar verði uppseldir í maí til júní. Enn fremur segir í fréttinni að allir ætli að ferðast innan lands í sumar vegna veirufaraldursins. Þrátt fyrir miklar vinsældir hjólhýsa er verið að úthýsa hjólhýsum á vinsælum svæðum til áratuga eins og á Laugarvatni og í Þjórsárdal. Hjólhýsaeigendur hafa fengið bréf um að þeir eigi að koma sér burt og aðlögunartíminn er mjög skammur. Í Þjórsárdal má ætla að ákvörðunin snerti um 300 til 400 manns. Það er Skógrækt ríkisins sem ræður ríkjum í Þjórsárdal og ber umhverfisráðherra ábyrgð á þessari framkomu. Umhverfisráðherra hefur hvatt landsmenn til að ferðast innan lands en vill síðan ráða því hvar þeir mega ekki vera. Á Laugarvatni er það Bláskógabyggð sem lokar vinsælasta hjólhýsasvæðinu á Íslandi og kom það sem reiðarslag fyrir hjólhýsaeigendur. Fyrstu hjólhýsin komu á Laugarvatn fyrir 50 árum. Hjólhýsi eru yfir 200 og hafa eigendur lagt í margvíslegan kostnað og vinnu við að útbúa sér sína sælureiti til áratuga. Breytingar á regluverki hafa gert það að verkum að koma þarf öryggismálum á svæðinu í viðunandi horf. Sveitarfélagið er ekki reiðubúið að leggja í þann kostnað. Félag hjólhýsaeigenda hefur boðist til að taka þátt í kostnaðinum og leggja til 20 millj. kr. en sveitarfélagið hefur ekki séð ástæðu til að svara því. Eflaust þarf úrbætur á fleiri hjólhýsasvæðum á landinu. Ef viðbrögðin verða þau sömu og hjá Bláskógabyggð og í Þjórsárdal er ljóst að hjólhýsasvæði á Íslandi munu renna sitt skeið á enda. Landsmenn eru hvattir til að ferðast innan lands og sala hjólhýsa slær öll met en á sama tíma er hafin herferð gegn hjólhýsasvæðum.

þeirra 46.000 eldri borgara sem búa í landinu þar sem fram koma helstu áherslupunktar þeirra fyrir komandi alþingiskosningar. Á fundinum í Stangarhyl, sem var afar upplýsandi, ríkti góður andi, eins og venjulega þegar við hittum fulltrúa eldra fólks. Fyrsti áherslupunkturinn fjallar um að eldra fólk fái að vinna eins og það vill. Það er mikilvægt að við náum frekari sátt um frítekjumörk, en hver þúsundkall í hækkun frítekjumarka kostar ríkissjóð 200 millj. kr., eins og fram kom á fundinum. Ég velti fyrir mér hvort lægsta tíundin, 3.500 manns, sem hefur engar aðrar tekjur til að skerða eða bæta kjör þess, gæti fengið viðbótargreiðslu sem næmi lægstu frítekjumörkum. Þessi hópur situr alltaf eftir í öllum kröfugerðum og þarna gæti 25.000 kr. greiðsla skipt máli fyrir aðila sem hefur rétt um 300.000 kr. á mánuði. Virðulegi forseti. Önnur atriði sem eldra fólk kallar eftir er að 70 ára starfsaldursregla verði afnumin og að fólk ráði starfslokum sínum

Virðulegur forseti. Það er mikilvægt við svörum kalli eldra fólks um að hafa áhrif á eigið líf. Það gerum við með því að auka frjálsræði og leiðir í búsetu og þjónustuúrræðum þessa hóps og tryggja afkomu þeirra sem lægstar hafa tekjurnar í þessum hópi með því að lægstu greiðslur almannatrygginga fylgi lægstu launum í landinu.

Herra forseti. Evrópumálin hafa verið nokkuð til umræðu á ný, góðu heilli. Það er á stefnuskrá Viðreisnar að halda áfram aðildarviðræðum um inngöngu Íslands í það góða samband sjálfstæðra og fullvalda Evrópuþjóða. En við þessar aðstæður spyr fólk gjarnan: Hvers vegna er þetta markmið ykkar í Viðreisn? Svarið við því er einfalt. Innganga í Evrópusambandið er ekki sjálfstætt markmið. Inngangan er hins vegar stórt skref í átt að mörgum markmiðum sem þingmenn allra flokka berjast fyrir. inngöngu í Evrópusambandið og upptöku evru fylgir langþráður gengisstöðugleiki. Hann mun gera rekstur á Íslandi blómlegri með auknum fyrirsjáanleika og lægri vöxtum. Hann mun gera verðtrygginguna óþarfa fyrir heimili landsins. Hann mun lækka kostnað heimilanna við matarkörfuna. Innganga gerir okkur kleift að takast á við vandamál sem eru of stór fyrir einstök ríki að glíma við, ekki síst loftslagsbreytingarnar. Í Evrópusambandinu er mikill stuðningur við landbúnað, sérstaklega á norðurslóðum. Þar er haldið vel utan um hagsmuni smárra fyrirtækja og stuðning við nýsköpun. Stöðugra gengi styður líka við hagvöxt og hagvöxtur er lykillinn okkar að því að stíga út úr yfirstandandi heimskreppu án þess að þurfa að grípa til verulegs niðurskurðar og skattahækkana. Þetta vitum við allt saman vel. Listinn er langur yfir kosti þess að ganga í Evrópusambandið. Nærtækt er núna að nefna hvar við stæðum í öflun bóluefna ef við nytum ekki skjóls Evrópusambandsins og svarið blasir auðvitað við: Mun verr. Þess vegna er innganga í Evrópusambandið ekki sjálfstætt markmið en hún er vegurinn okkar að bættum lífsgæðum og fjölþættri lausn við mörgum stórum vandamálum.

Hvernig getum við verið sjálfbær? Það er spurning sem er ofarlega í hugum margra, sérstaklega þegar við erum að komast út úr krísuástandi sem fylgir þessum heimsfaraldri. Hvað gerum við til að tryggja fæðuöryggi okkar t.d. þegar við styðjumst svo mikið við innflutning eins og raun ber vitni? Þetta eru spurningar sem þarf að svara og þetta er umræða sem þarf að eiga sér stað á flestum stigum stjórnsýslunnar. Hugsaðu stórt, hugsaðu grænt, er yfirskrift vefstofu sem Eimur, Nýsköpun í norðri og Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra og vestra, ásamt Hacking Hekla, standa fyrir á morgun. Vefstofan er undanfari lausnamótsins Hacking Norðurland, sem hefst svo í kjölfarið. Þar er þemað orka, matur og vatn, eða heilög þrenning í sjálfbærni, eins og þau segja sjálf. Markmiðið er að hvetja fólk til að hugsa hvernig hægt er að nýta auðlindir Norðurlands með sjálfbærum hætti til framtíðar. Á síðu fundarins segir, með leyfi forseta: „Þessar auðlindir tengjast órjúfanlegum böndum og þannig getur verið gagnlegt að hugsa um þær saman. Þetta eru auðlindir sem við erum rík af og auðlindir sem við bruðlum með. Hvernig getum við verið sjálfbær og til fyrirmyndar á heimsvísu?“ Ég tel þetta átak sannarlega vera til fyrirmyndar. Hér er unnið þvert á stofnanir og stoðir hins opinbera til að vinna að lausnum á mörgum þeirra stóru spurninga sem við stöndum nú frammi fyrir. Eins og flest er þessa dagana, og ég benti á hér áðan, er þetta á netinu og ég hvet fólk sem vill vita meira um þetta að hlusta á setninguna á morgun sem hefst klukkan tvö og er á Facebook-síðu Eims.

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á umfangi þeirra stuðningsaðgerða sem íslensk stjórnvöld hafa gripið til vegna viðbragða við Covid-vandanum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þingmenn átti sig á því að að þær tölur sem fóru á flug hér fyrir helgi, og bentu til þess að stuðningur hér á landi hefði verið mun minni en í flestum löndum sem við berum okkur saman við, við, voru byggðar á vitlausum forsendum. Það var ekki tekið tillit til allra þeirra aðgerða sem skipta máli í þessu sambandi, vantaði reyndar heilmikið upp á að teknar væru inn í dæmið aðgerðir sem bein tengsl hafa við Covid og eru viðbrögð við vandanum

og svo virðist það vera í stöðunni að bornar hafa verið saman annars vegar rauntölur frá Íslandi og hins vegar einhverjar áætlanir stjórnvalda í öðrum ríkjum. Á margan hátt var því verið að bera saman epli og appelsínur

fjárlaganefnd fékk fulltrúa ráðsins á sinn fund í morgun til að ræða álitsgerð þess við tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2022–2026.

auk þess sem hún standist fjármálaleg skilyrði 7. gr. laganna um afkomu, skuldahlutfall og skuldalækkunarhlutfall. Eins og við þekkjum hefur fjármálareglum verið vikið til hliðar og kveðið á um breytt hlutverk fjármálaráðs að því leyti að leggja mat á þau áform stjórnvalda að virkja fjármálareglurnar að nýju árið 2026 að undangenginni stöðvun skuldasöfnunar 2025, sem að því leyti hefur ígildi fjármálareglu. Álit fjármálaráðs hefur verið mjög gagnlegt og í senn leiðsögn í umfjöllun þingsins auk þess að styðja við almenna og hlutlæga umræðu um stefnumörkun stjórnvalda og opinber fjármál. Á því er ekki breyting og fundurinn með ráðinu var að venju upplýsandi. Það sem er óhefðbundið nú, en kjarnar kannski um leið mikilvægi ráðsins út frá hlutverki þess, eru efnahagslegar afleiðingar kórónuveirunnar og sú staðreynd að við erum á kosningaári. Áskoranirnar í ríkisfjármálum eru þó ekki að fara frá okkur og það er ærið verkefni að koma á jafnvægi og stöðugleika að nýju með sjálfbærni að leiðarljósi. Auðnist okkur það er það mat fjármálaráðs að gangi forsendur eftir varðandi yfirlýst markmið stjórnvalda í opinberum fjármálum og framfylgd þeirra

Herra forseti. Þau tíðindi hafa nú borist frá Danmörku að yfirmenn sóttvarna þar í landi hafa ákveðið að hætta að nota bóluefni AstraZeneca vegna aukaverkana sem hafa komið í ljós eftir að notkun þess jókst. Danir ætla að bjóða þeim 150.000 einstaklingum sem hafa fengið fyrri bólusetninguna með AstraZeneca-efninu aðra lausn. Þetta samsvarar því að 10.000 manns á Íslandi fengju sömu meðhöndlun. Í framhaldi af því að Danir hafa hætt notkun á efninu hljótum við að þurfa að fá

og hugsanlega mun það leysa okkur úr þessari snöru. En við verðum að fá það fram frá stjórnvöldum hvort þau hyggist halda áfram að nota AstraZeneca-bóluefnið til bólusetningar hér á Íslandi og þá fyrir hvaða hópa.

Herra forseti. Istanbúl-samningurinn er samningur um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gagnvart konum og heimilisofbeldi. Hann var samþykktur á vettvangi Evrópuráðsins 11. maí 2011, en hér á landi var hann fullgiltur í apríl 2018. Istanbúl-samningurinn er einn mikilvægasti samningur Evrópuráðsins og eitt öflugasta tækið til að berjast á alþjóðavísu á alþjóðavettvangi gegn kynbundnu ofbeldi, heimilisofbeldi og þvinguðum hjónaböndum. Það myndi hafa alvarlegar afleiðingar fyrir líf milljóna kvenna og stúlkna í aðildarríkjum Evrópuráðsins, ef svo fer fram sem horfir að aðildarríki á borð við Pólland, Tyrkland, Slóvakíu og Ungverjaland segi sig frá þessum gríðarlega mikilvæga samningi. Það sem einu sinni virtist tiltölulega óumdeilt 25 blaðsíðna skjal, átti eftir að verða ásteytingarsteinn í aðildarríkjum Evrópuráðsins um skilgreiningu á kyni og myndgerving fyrir stærra menningarstríð sem er í uppsiglingu og hefur verið grasserandi og kraumandi síðustu árin á milli gömlu Austur-Evrópu og Vestur-Evrópu. Eitt af öðru snúa gömlu Austur-Evrópuríkin baki við samningnum og fullyrða að hann muni rýra útgáfu þeirra af fjölskyldugildum. Tyrkland, sem hýsti samninginn,

þess í lög. Andstreymið snýst um menningarstríð á milli popúlískra, and-femínískra afla á móti sjálfsögðum réttindum kvenna og stúlkna um að eiga sér mannsæmandi líf.

Virðulegi forseti. Hér er mælt fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála að því er varðar öflun sakavottorðs. Um er að ræða lög er varða leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, íþróttir, æskulýðsstarf, lýðskóla, tónlistarskóla, náms- og starfsráðgjafa, framhaldsfræðslu og menntun og hæfni og ráðningu kennara.

Nú vík ég að efnislegu innihaldi frumvarps þess sem hér er mælt fyrir. Með frumvarpi þessu er mælt fyrir um sams konar breytingar á öllum þeim lagabálkum sem frumvarpið tekur til.

Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild fyrir þann sem fer með ráðningarvald til að afla upplýsinga úr sakaskrá. Þetta er lagt fram til samræmis

sem um ræðir, m.a. að teknu tilliti til eðlis starfsins og alvarleika brotsins. Á ákvæði þetta einnig við um verktaka og undirverktaka. Markmið frumvarpsins er að tryggja að uppfærðar upplýsingar um þessi mál liggi ávallt fyrir. Með vísan til þess er kveðið á um í frumvarpinu að sá sem fer með ráðningarvald hafi heimild til að óska eftir endurnýjun á sakavottorði eða heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá. Til að gæta meðalhófs skal slíkt þó að hámarki gert einu sinni á ári nema fram komi upplýsingar sem gefa tilefni til frekari upplýsingaöflunar. Virðulegi forseti. Verði þetta frumvarp að lögum verða öll ákvæði um ráðningarbann í sérlögum á sviði mennta- og menningarmála er varða börn og ungmenni samræmd og yrði mikil réttarbót í slíku,

Hér er mælt fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, um fagráð eineltismála. Ísland hefur með ýmsum alþjóðlegum skuldbindingum skuldbundið sig til þess að tryggja öryggi og velferð barna, þar á meðal með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var lögfestur hér á landi með lögum nr. 19/2013.

Fagráði eineltismála er ætlað það hlutverk að veita skólasamfélaginu stuðning vegna eineltismála með almennri ráðgjöf, leiðbeiningum og upplýsingagjöf, auk þess sem hægt er að vísa einstökum málum til fagráðsins sem lýkur slíkum málum með áliti. Slíkt álit hefur oft að geyma leiðbeiningar til aðila skólasamfélagsins, þar á meðal foreldra, um hvernig vinna megi að úrlausn mála með hagsmuni barns að leiðarljósi. að leiðarljósi. Nú vík ég að efnislegu innihaldi frumvarps þess sem hér er mælt fyrir. Meginmarkmið frumvarpsins er að styrkja lagastoð fagráðsins með sambærilegum breytingum á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, og og lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008. Þannig verður ekki lengur skylt að kveða á um starfsemi fagráðs í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins á hvoru skólastigi verður því komið fyrir með sérstakri lagagrein í hvorum lagabálki. Með 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um að ráðherra skipi fagráð eineltismála sem starfar á grunn- og framhaldsskólastigi. Fagráðið skal skipað þremur aðalmönnum og þremur varamönnum sem hafa þekkingu, menntun og reynslu sem nýtist við ráðgjöf og úrlausn mála. Ráðherra er heimilt að fela Menntamálastofnun eða öðrum aðilum að annast umsýslu fagráðsins. Málsgreinin er í samræmi við núgildandi verklagsreglur en með lögfestingu hennar er ætlunin sú að tryggja að fagráðið hafi styrkari lagastoð en áður.

með persónuupplýsingar. Sú málsgrein kemur til vegna þeirrar þróunar sem orðið hefur á störfum fagráðsins en í dag berst fagráðinu meira magn af viðkvæmum upplýsingum í tengslum við mál sem eru til meðferðar.

byggist á upplýsingum frá fagráði eineltismála um að því berist gjarnan gögn sem eiga rætur að rekja til barnaverndarmála og þykir rétt að sömu takmarkanir séu á afhendingu slíkra gagna hjá fagráði eineltismála og gilda hjá barnaverndarnefndum.

Hér verður mælt fyrir frumvarpi til laga um breytingu á fjölmiðlalögum, nr. 38/2011. Frumvarpinu er ætlað að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2018/1808, um breytingar á hljóð- og myndmiðlunartilskipun ESB 2010/13. Miklar breytingar hafa orðið á undanförnum árum á stöðu fjölmiðla, einkum með tilkomu og vexti samfélagsmiðla. Tilefni breytinga á hljóð- og myndmiðlunartilskipuninni var að hún fæli ekki í sér fullnægjandi vernd fyrir börn og neytendur á svokölluðum mynddeiliveitum, sem er nýtt hugtak yfir það sem á ensku er nefnt „video sharing platforms“. Þekktust þeirra er YouTube en Facebook fellur einnig þar undir. Áhorfsvenjur fólks hafa breyst og þá sérstaklega barna. Línulegt áhorf hefur minnkað og fólk horfir sífellt meira á efni í ólínulegri dagskrá og á mynddeiliveitum. Nauðsynlegt var talið að reglur um fyrrnefndar myndmiðlunarleiðir yrðu samræmdar til að stuðla að jafnræði fjölmiðla, óháð þeim miðlunarleiðum sem þeir nota. Virðulegi forseti. Nú mun ég víkja að meginefni frumvarpsins. Í fyrsta lagi er lagt til að mynddeiliþjónusta falli að hluta undir lögsögu fjölmiðlanefndar og nýjar efnisreglur í fjölmiðlalögum. Sú breyting er nýmæli þar sem með því eru ákveðnir þættir í starfsemi mynddeiliveitna felldir undir fjölmiðlalög þótt slíkar veitur séu ekki fjölmiðlar í eðli sínu. Í öðru lagi er með ítarlegum lögsögureglum kveðið á um staðfesturíki mynddeiliveitna, þ.e. undir lögsögu hvaða EES-ríkis starfsemi þeirra heyrir. Í þriðja lagi er með ítarlegum hætti kveðið á um þær viðeigandi ráðstafanir sem mynddeiliveitur þurfa að grípa til í því skyni að vernda börn og ungmenni fyrir efni og notendaframleiddu efni sem getur haft skaðleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðislegan þroska. Óheimilt verður að dreifa efni sem hvetur til ofbeldis, haturs og refsiverðs verknaðar. Í því efni er sérstaklega tilgreind hvatning til hryðjuverka og efni sem lýtur að kynþátta- og útlendingahatri. Að sama skapi er skerpt á sambærilegum reglum sem gilda fyrir fjölmiðla. Hér er rétt að geta þess að reglurnar snúast ekki um að mynddeiliveitur ritskoði efni sem deilt er á þeirra vegum heldur að þær geri notendum sínum auðvelt að tilkynna efni sem fer gegn reglum þeirra og tilskipunarinnar. Mynddeiliveitum er skylt að grípa til viðeigandi ráðstafana ef ljóst þykir að efnið brjóti í bága við ákvæðið. Í fjórða lagi eru breytingar á ákvæðum um upprunaland fjölmiðlaþjónustu og hvernig skuli bregðast við efni sem sjónvarpað er frá einu ríki en er beint til notenda í öðru ríki. ríkjum sem efninu er beint að og sem telja að efni brjóti gróflega gegn lögum þeirra gert auðveldara að stöðva slíkar útsendingar eða krefjast þess að upprunaríkið grípi til viðeigandi aðgerða. Í fimmta lagi er gerð krafa um að 30% af framboði myndefnis eftir pöntun verði evrópsk verk og auglýsingareglur rýmkaðar þannig að hámark auglýsinga verði 20% á tilteknum tímabilum en ekki bundið við 20% á klukkustund eins og nú gildir. Í sjötta lagi er í frumvarpinu gert ráð fyrir að fjölmiðlanefnd fái það hlutverk að gera áætlanir og ráðstafanir til að efla þroska fjölmiðlalæsi almennings auk annarra verkefna er varða upplýsingagjöf til Eftirlitsstofnunar EFTA og þátttöku í starfi samráðshóps evrópskra fjölmiðlaeftirlitsstofnana. Að lokum er í frumvarpinu lagt til að nýttar séu heimildir í tilskipuninni til að setja frekari reglur en kveðið er á um þar. Annars vegar er um að ræða að notendum sé kynnt með skýrum hætti að um auglýsingu eða kynningu sé að ræða ef innskotið innskotið er lengra en fimm mínútur, og hins vegar að aðeins þeim sem ekki stunda starfsemi í hagnaðarskyni sé heimilt að kosta barnaefni. Aðrar breytingar eru minni háttar. Virðulegur forseti. Ég tel að það frumvarp sem ég mæli hér fyrir feli í sér ýmsar réttarbætur í takt við þær breytingar sem hafa orðið á undanförnum árum í fjölmiðlun og á samfélagsmiðlum og legg til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umr.

fjölmiðlaveitum verða skylt að hafa eitthvert ákveðið lágmark á einhverju efni frá einhverjum ákveðnum þjóðum, stangist á við það.

Herra forseti. Í dag erum við að fjalla um áform atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra um að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Með frumvarpinu er fyrst og fremst verið að bregðast við þeirri ákvörðun ráðherra að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands og koma á fót Tæknisetri Íslands. Þar er alls ekki að finna sterka sýn á framtíð nýsköpunar á Íslandi. Eins og fram kemur í nefndaráliti 1. minni hluta atvinnuveganefndar frá 2. umr. þá er í greinargerð frumvarpsins fjallað um þau markmið að efla opinberan stuðning við nýsköpun í landinu með einföldu verklagi, skýrri ábyrgð og sterkum tengslum við háskólasamfélag, atvinnulíf og hagaðila. Í markmiðsgrein frumvarpsins er lögð áhersla á eflingu nýsköpunar á landsvísu, stuðning við nýsköpun á sviði hátækni, forgangsröðun verkefna, að draga úr yfirbyggingu og auka sveigjanleika þannig að opinbert fé nýtist sem best til þeirra verkefna sem það er veitt í. Markmiðin eru sannarlega ágæt en því miður er ljóst að þetta frumvarp mun ekki ná þeim markmiðum. Herra forseti. Í síðustu viku sendi maður að nafni Kristján Leósson bréf á alla þingmenn þar sem hann fjallar um stöðu málsins og mig langar, með leyfi forseta, að lesa aðeins úr bréfi hans, enda tel ég að innihaldið eigi erindi í þingsal og vona að allir þingmenn hafi nú þegar lesið það: „Nýsköpunarmiðstöð hefur sinnt þjónustu, rannsóknum og hagnýtum rannsóknarverkefnum í samstarfi við einstaklinga og fyrirtæki, bæði sprotafyrirtæki og rótgróin fyrirtæki auk háskóla og annarra rannsóknastofnana hérlendis sem og erlendis. Stofnunin hefur starfað að byggingarrannsóknum, rannsóknum í jarð- og vegtækni, prófunum á byggingarvörum og rannsóknum í efnaverkfræði, efnistækni, líftækni og orkutækni, auk þess að bjóða aðstoð og starfsaðstöðu fyrir frumkvöðla á ofangreindum áherslusviðum. Stofnunin hefur einnig séð um rekstur almennra frumkvöðlasetra, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni, og boðið takmarkaða en gjaldfrjálsa handleiðslu fyrir frumkvöðla á allra fyrstu stigum. Stofnunin hefur haft yfir að ráða 6.500 m² sértryggðu rannsóknarhúsnæði á Keldnaholti sem er í eigu ríkisins, þar sem stofnunin og forverar hennar hafa verið til húsa síðastliðin 50 ár. Hluti þess húsnæðis var nýlega gerður upp fyrir tugi milljóna. Hluti húsnæðisins er leigður út til sprotafyrirtækja sem reiða sig á aðgang að tilraunastofum, rannsóknartækjum, verkstæðum og annarri sérhæfðri aðstöðu. Árlegt rekstrarframlag ríkisins til NMÍ í hefur numið um 700 millj. kr. og sértekjur stofnunarinnar af þjónusturannsóknum og innlendum og erlendum rannsóknarstyrkjum hafa numið sambærilegri upphæð undanfarin ár. Í upphafi árs 2020 störfuðu hjá stofnuninni 81 starfsmaður í 73 stöðugildum. Um 20 þessara starfsmanna sinntu beinum stuðningi við frumkvöðla, samskiptum við skólakerfið, stafrænum smiðjum og tengdum hlutum. Af þeim voru sex stöðugildi utan höfuðborgarsvæðisins.“ Herra Herra forseti. Opið var fyrir umsagnir í samráðsgátt í tíu daga og bárust 45 umsagnir frá 39 aðilum, þar á meðal einstaklingum, háskólum, stofnunum, sveitarfélögum og hagsmunaaðilum. Um tveir þriðju af umsagnaraðilum voru neikvæðir í garð frumvarpsins og lögðu fram alvarlegar athugasemdir við efni og innihald. Nokkrar umsagnir voru mjög afdráttarlausar og í umsögn frá samtökunum Space Iceland er frumvarpið sagt illa unnið, í andstöðu við eigin yfirlýst markmið, tímarammi breytinga breytinga sé of stuttur og vandamálin sem ætlað sé að leysa séu ekki í tengslum við boðaðar aðgerðir, auk þess sem skortur á greiningum og samráði í ferlinu er harðlega gagnrýndur.

1. minni hluti tekur undir þær breytingartillögur en í ljósi þess hversu illa var staðið að málinu strax í byrjun og hversu vanreifað það var af hálfu ráðuneytisins er ljóst að ekki er hægt að styðja málið. Enn er tilefni lagasetningarinnar óskýrt og greiningarvinna sem leggja hefði átt til grundvallar breytingum vanreifuð eða ekki til staðar. Þá er tímarammi breytingaferilsins of stuttur og stofnunin lögð niður án þess að búið sé að móta þá ferla sem eiga að taka við veigamiklum verkefnum stofnunarinnar. Það er sannfæring 1. minni hluta að ástæða sé til að fresta frekari umfjöllun um málið og undirbúa það betur. Þá er þessi tímapunktur sérstaklega óheppilegur til að vera með óvissu í kerfinu enda sjaldan verið jafn mikil þörf fyrir stuðning við nýsköpun og frumkvöðlastarf í landinu og nú. nú. 1. minni hluti átelur í því samhengi hversu langt ráðuneytið hefur gengið í að leggja stofnunina niður áður en vilji og samþykkt þingsins liggur fyrir sem gerir það að verkum að erfitt er að taka skref til baka, hverfa frá ákvörðuninni og hefja vegferðina á réttum byrjunarreit. Undanfarna áratugi hefur mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu og sóknar á alþjóðlega markaði sífellt aukist. Þrátt fyrir aukna áherslu á alþjóðlega samkeppnishæfni landsins er staðreyndin samt sem áður sú að samkeppnishæfni Íslands hefur dalað í alþjóðlegum samanburði. Eins og fram kemur í umsögn Kristjáns Leóssonar um málið var Ísland í 13. sæti á lista Global Innovation Index á árunum 2015–2017 en á árunum 2018–2020 hefur það setið í 20.–23. sæti. Þetta er á sama tímabili og stöðugur árlegur hagvöxtur hefur verið 2–7%. Kristján bendir einnig á að meðal helstu styrkleika Íslands síðustu árin hefur talist fjöldi birtra vísindagreina og hlutfall rannsókna sem styrktar eru með erlendu fjármagni, en meðal helstu veikleika hefur hins vegar verið lágt hlutfall há- og millitæknivarnings í innlendri framleiðslu og útflutningi. Að auki stendur landið mjög neðarlega varðandi fjölda útskrifaðra háskólanema úr vísinda- og tæknigreinum en þar hefur lítið þokast áfram þrátt fyrir nokkur átaksverkefni stjórnvalda á síðustu árum. Þá kom fram í McKinsey-skýrslunni í kjölfar efnahagshrunsins 2008 að mikilvægt væri að byggja nær eingöngu á nýjum útflutningreinum. Þá má ekki gleyma því að alþjóðleg samvinna og samstarf á vettvangi hins opinbera er ekki síður mikilvæg fyrir alþjóðlega samkeppnishæfni landsins, og til þess að taka þátt í því starfi þarf að vera þekking og mannauður hjá hinu opinbera sem vinnur að stuðningi við vistkerfi nýsköpunar og hefur tækifæri til að vinna að slíkum alþjóðlegum samstarfsverkefnum. Mikilvægi þess að styðja við nýsköpun, rannsóknir og þróun er óumdeilt og hefur á undanförnum árum nokkuð verið bætt í framlög til þeirra málaflokka. Hins vegar kemur ýmislegt í ljós þegar rýnt er í tölurnar, eins og fram kemur í umsögn Kristjáns Leóssonar, en hækkunin kom fyrst og fremst til vegna hækkunar á hlut fyrirtækja á meðan framlög til rannsókna og þróunar í háskólum og opinberum

Þvert á móti væri skynsamlegra að styrkja enn frekar aðgerðir til stuðnings vistkerfis nýsköpunar og leggja áherslu á aðkomu ríkisins að því að brúa bil milli rannsókna og markaðar. Samhliða væri ástæða til að efla þær stofnanir hins opinbera sem sinna tæknirannsóknum, þjónusta atvinnulífið og sinna margs konar eftirliti.“ Frumvarpið, sem á að vera um opinberan stuðning við nýsköpun, fjallar í raun aðeins um það verkefni hvernig leggja á Nýsköpunarmiðstöð niður og setja á fót Tæknisetur. Tækifærið er ekki nýtt í að ræða hvernig opinberum stuðningi við nýsköpun og frumkvöðlastarf verði háttað. Í frumvarpinu vantar sýn á hvert hlutverk ríkisins eigi að vera og hvernig þjónustu við mikilvæga aðila í vistkerfi nýsköpunar sé best háttað. Það vantar alfarið útfærslur á mikilvægri þjónustu, t.d. við landsbyggðir, frumkvöðla á fyrstu stigum og stuðning við alþjóðasókn, alþjóðlegt samstarf og fjölmargar aðrar áskoranir. Svo eru önnur brýn verkefni á sviði loftslagsbreytinga og annarrar áskoranna tengd Covid-19 faraldrinum. Það er því þannig að breytingar sem orðið hafa á frumvarpinu kalla á að ráðuneytið byggi upp gjaldfrjálsa þjónustu við frumkvöðla sem á að vera aðgengileg um allt land, og stafræna nýsköpunargátt sem Nýsköpunarmiðstöð hélt þegar utan um.

Hvaða tilgangi þjónar að auka umsvif ráðuneytisins svo verulega á kostnað sérhæfðra stofnana? Herra forseti. Margt er óljóst í frumvarpinu. Markmiðin eru óskýr og slitrótt. Það er í raun fátt í þessu frumvarpi sem einfaldar stuðning, bætir innviði, gerir ráð fyrir tækjakaupum eða eykur yfirsýn. Yfirbygging minnkar ekki heldur. Hún virðist vera að dreifast um alla stjórnsýslu, þekking tapast og kostnaður við lokunina eina er rúmar 300 milljónir. Frumvarpið skýrir aðkomu hins opinbera ekkert sérstaklega að nýsköpun. Nýsköpun er fjárfesting til framtíðar. Nýsköpun og stuðningur við frumkvöðla verður að vera skilgreindur í stoðkerfinu og sérstaklega úti á landsbyggðinni. Landsbyggðin situr á hakanum eins og svo oft áður og svar ráðherra til að mæta kvörtunum landsbyggðarinnar er stóra snuðið,

og talið að þessi skortur á aðgengi að stuðningi við nýsköpun í landshlutanum hafi bókstaflega haft neikvæð áhrif á samkeppnishæfni landshlutans að þessu leyti. Það hefði verið eðlilegt í ljósi þess að gert hefði verið ráð fyrir að koma á fót stöðugildi í þeim landshluta sömuleiðis en tækifærið er ekki nýtt til þess og í raun verið að draga úr stuðningi við nýsköpun á landsbyggðunum þrátt fyrir fögur orð og fullyrðingar um annað. annað. Verið er að benda á þann augljósa möguleika að jafnvel hefði fjármagninu einfaldlega verið betur komið fyrir hjá landshlutasamtökum sveitarfélaga sem hluti af uppbyggingarsjóðum sóknaráætlana landshlutanna sem hafa það hlutverk að úthluta styrkjum til menningar, atvinnuþróunar og nýsköpunar í stað þess að búa til enn einn sjóðinn sem frumkvöðlar þurfa að sækja í. Stofnun smásjóða hér og þar er engan veginn nægilega góð framtíðarsýn. Staðan er því einföld: Besta skrefið til úrbóta er að draga frumvarp ráðherra til baka og hefja endurskoðun á faglegri forsendum. Við í þingflokki Samfylkingarinnar munum ekki styðja þetta frumvarp og ég skora á stjórnarþingmenn að skoða málið betur og greiða atkvæði í samræmi við samvisku sína.

þá var nýsköpunin eitt af þeim málum sem bar mjög hátt í allri umræðu og vildu allir þá Lilju kveðið hafa, leyfi ég mér að segja. En við erum í þeirri stöðu að fjalla um frumvarp sem því miður verður að segjast eins og er að reyndist ófullburða.

sem lagði fram mjög ítarlega umsögn og kom sem gestur á fund nefndarinnar. Hann er þróunarstjóri nýsköpunarfyrirtækisins DT Equipment ehf. og á sér langan feril að baki í fræðum og rannsóknum og nýsköpun.

nýsköpun á landsbyggðinni. Þá ber að geta þess að ekki er nægilega vel búið um hnúta varðandi mótun framtíðarstefnu um byggingarannsóknir.

leyfi ég mér að segja, í allri meðferð málsins af hverju kosið var að fela þeirri ágætu stofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, sem ég skal síst halla orði á hér, umsjón með hinum nýja samkeppnissjóði um byggingar- og mannvirkjarannsóknir. Það er vægt orðað að segja að slík óvissa sýnist kannski ekki falla vel að verksviði þeirrar stofnunar sem eftirlitsstofnunar. Því hefur heldur ekki verið svarað af hverju þessi sjóður var ekki falinn Rannsóknamiðstöð Íslands, oftast kölluð Rannís, sem fer með sambærilega sjóði.

Það er ógott til þess að hugsa hvernig staðið var að starfsmannamálum í tengslum við niðurlagningu Nýsköpunarmiðstöðvar, en við meðferð málsins kom fram að starfsmenn töldu sig í óvissu um hvernig staðið yrði að því ferli. Stéttarfélög gerðu athugasemdir, skiluðu umsögnum og lögðu þar áherslu á mikilvægi þess að tryggja starfsöryggi sem flestra við tilfærslu þeirra verkefna sem Nýsköpunarmiðstöð hafði með höndum. Ég leyfi mér að segja það hér, eins og kemur fram í áliti okkar hv. þm. Sigurðar Páls Jónssonar, að breytingartillaga minni hlutans rennir stoðum undir að þessum þætti hafi ekki verið gefinn nægilegur gaumur við undirbúning frumvarpsins.

Upp úr stendur að stjórnvöldum hefur með frumvarpinu ekki tekist vel upp við að efla nýsköpun þegar kemur að nýsköpun með virkri þátttöku atvinnulífs og landsbyggðar við framtíðaruppbyggingu atvinnulífs í landinu. Við teljum að kröftug nýsköpun sé mikilvæg forsenda þess að reisa stoðir undir hagsæld landsmanna til framtíðar. Frú forseti. Ég vil leyfa mér að vekja athygli á bréfi til þingmanna frá fyrrgreindum Kristjáni Leóssyni sem er dagsett 6. apríl síðastliðinn og var sent með tölvupósti 7. apríl.

að vísa aðeins til niðurlagskafla. Þetta er bréf upp á sex þéttritaðar síður

t.d. til að eiga möguleika á að sækja fjármagn úr rannsóknaráætlunum Evrópusambandsins sem Nýsköpunarmiðstöð hefur á undanförnum árum gert með góðum árangri og þannig dregið hundruð milljóna króna inn í hagkerfið

ályktun hans er að þetta sé meiri háttar breyting frá því fyrirkomulagi sem aðilar í íslensku atvinnulífi, sérstaklega úr tækni-, framleiðslu- og byggingariðnaði, hafi notið góðs af í meira en hálfa öld.

til rannsókna og til stuðnings íslensku atvinnulífi, dreifðari þjónusta og aukinn beinn kostnaður hins opinbera bæði til skamms og langs tíma. Sá kostnaður sem þegar liggur í glötuðum tækifærum til stuðnings við atvinnulíf og uppbyggingar nýrra tækifæra vegna óvissuástands undanfarna tæpa 14 mánuði

Margt hefði vissulega mátt bæta í umhverfi nýsköpunar á Íslandi og starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands með viðeigandi greiningum, ábyrgum vinnubrögðum og úthugsuðum skrefum til breytinga með skynsamlega nýtingu opinbers fjármagns að leiðarljósi.“ Hann lýkur bréfi sínu með því að segja, með leyfi forseta: „Að mati undirritaðs er óásættanlegt að Alþingi samþykki jafn veigamiklar breytingar og hér um ræðir á jafn veikum grunni. Auðveldasta skrefið til úrbóta er að láta frumvarp ráðherra niður falla og hefja vinnu við endurskoðun og uppbyggingu rannsókna-, þróunar-

Ég gat þess áðan að við þingmenn Miðflokksins studdum allar breytingartillögur meiri hluta hv. atvinnuveganefndar í ljósi þess að við töldum þær til bóta. En ég vil bæta við að þetta frumvarp er þannig, eins og ég hef rakið, m.a. með vísan til umsagna og gesta á fundum

og setja sem sjálfstæð lög um Tækniþróunarsjóð. Við teljum að Tækniþróunarsjóður sé gagnleg stofnun og við viljum að sjálfsögðu að að starfsemi hans sé tryggð fullnægjandi lagastoð. Hér er ekki verið að gera annað en að framlengja gildandi ákvæði um hann en núna í búningi sérstakra laga um sjóðinn sem við munum styðja.

og er í raun sú grein ríkissjóðs sem styðja skal við tækniþróun í landinu. Þess vegna er lagagrundvöllur hans forsenda fyrir því að við getum nýtt auðlindir okkar og mannafla á þessu sviði, staðið jafnfætis öðrum þjóðum, þróuðum þjóðum, í lífskjörum og byggt grunn undir framleiðsluiðnað sem atvinnugrein og nýtt íslenskt hugvit til að ná markaðsforskoti á heimsvísu í ýmsum greinum. Þetta eru göfug og mikilvæg markmið.

Tækniþróunarsjóður er samkeppnissjóður og hlýtur sem slíkur að þurfa að vera óháður og hlutlaus matsaðili umsókna í sjóðinn. Ef Tækniþróunarsjóður á sjálfur aðild að verkefni sem sækir um stuðning í samkeppni við önnur verkefni er hann í raun og veru ekki óvilhallur matsaðili heldur beinn hagsmunaaðili. Hér benda samtökin á augljósa hagsmunaárekstra og ég get ekki séð að þetta hafi verið sérstaklega skoðað í nefndinni, ég hef ekki orðið var við það.

að sama gildi þó að verkefni með eignaraðild í Tækniþróunarsjóði sæki ekki um stuðning í samkeppni við aðra. Einungis sú staðreynd að Tækniþróunarsjóður á í samkeppni við aðra umsækjendur um framgang verkefna ógildir allar matsniðurstöður Tækniþróunarsjóðs. Það er svolítið athyglisvert að menn hafi ekki beint sjónum sínum að þessu í ríkari mæli. Sjóðurinn er alfarið sniðinn að þörfum háskólasamfélagsins, stórra starfandi fyrirtækja. Ég held að það sé alveg augljóst, menn sjá það.

áfram virðast einyrkjar á sviði frumkvöðlastarfs og nýsköpunar þurfa að keppa við stóru fyrirtækin og ríkisstyrkta háskóla.

mikilvægi þess að styðja við bakið á samtökum hugvitsfólks, þessum minni aðilum. Ég hef því miður talað fyrir daufum eyrum nýsköpunarráðherra hvað það varðar.

Félögin hafa ítrekað bent á að ýmsir vankantar séu í lagasetningu og framkvæmd í stjórnkerfi nýsköpunar sem hindri framgang nýsköpunarverkefna og svo hnykkja þau á því í umsögn sinni að félögunum hafi markvisst verið haldið frá allri aðild að stjórnum, nefndum og ráðum sem stjórnvöld skipa í til til að stýra málefnum stuðningsumhverfisins. Það er að sjálfsögðu óeðlilegt og hér er þess getið að atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra hafi gengið, eins og það er orðað hér, hart fram gegn hugvitsfólki og frumkvöðlum í þessu efni og markvisst gengið fram með fordómum. Nú er hæstv. ráðherra ekki hér til að svara fyrir þetta en þetta kemur fram í umsögn þessara aðila og þarfnast að sjálfsögðu

og veru sé verið að leggjast gegn fjárveitingu til þessa hóps. Ég vil þó taka það fram að fjárlaganefnd

það sem skiptir verulegu máli þegar við horfum til nýsköpunar, það eru þessir frumkvöðlar, einstaklingar, einyrkjar sem koma fram með hugmyndir sínar og þurfa stuðning til að koma þeim á framfæri, hugmyndum sem geta síðan orðið að stórum verkefnum, skapað fjölda starfa o.s.frv. Það á að taka vel á móti þessu fólki og reyna að aðstoða það eins og mögulegt er en ekki útiloka það í þessu

Það er sem sagt mikilvægt fyrir stefnu stjórnvalda að styðja markvisst við uppbyggingu á nýsköpunardrifnum atvinnuvegum og stuðla þannig að vexti sprota- og nýsköpunarfyrirtækja,

Það sem vantar kannski allra mest fyrir frumkvöðla á byrjunarstigi er þolinmótt fjármagn og að hvert og eitt verkefni verði metið og í því fjárfest svo lengi sem þurfa þykir allt þar til frumgerð hefur sannað sig.

hugmyndir fárra aðila og jafnvel einyrkja. Það eru allt of mörg verkefni skilin eftir úti í miðri á, ef svo má að orði komast. Það eru slík verkefni sem þurfa þetta þolinmóða fjármagn og meiri tíma til að sanna sig og það þarf að halda vel utan um þau verkefni. verkefni. Klárlega er allur raunverulegur og skilvirkur stuðningur við nýsköpun af hinu góða og það skiptir miklu máli að fjármunirnir nýtist vel til nýsköpunar. Nýsköpun er ekki eins og hver annar bankarekstur þar sem fljóttekinn gróði er í fyrirrúmi.

Hins vegar virðist eiga að ráðstafa því mestöllu eftir þessum sama farvegi í Tækniþróunarsjóð. Það er eitthvað sem hefði þurft að fara mun betur yfir,

Þótt Tækniþróunarsjóður sé að mörgu leyti ágætur og bjóði upp á margbreytt úrræði er alltaf óheppilegt þegar ein stofnun hefur allt um það að segja hverjir fá þolinmóða líflínu í þessum efnum og hverjir ekki þegar kemur að þeim mikilvæga málaflokki sem við ræðum hér. Í lokin, af því að tíminn er nú að renna út,

yfirlýsing löggilts endurskoðanda að fylgja með stofnanasamningi þegar hlutafé er greitt með öðrum verðmætum en reiðufé. Frumvarpið sem við fjöllum um hér

Þannig er gert ráð fyrir því að umrædd yfirlýsing þurfi ekki að fylgja stofnanasamningi. Þetta er að mati Ríkisendurskoðunar óheppilegt, sérstaklega í ljósi þess að ákvæði til bráðabirgða í IV. og V. kafla kveða á um ákveðnar ráðstafanir á tilteknum eignum Nýsköpunarmiðstöðvar. Ég held að það sé mikilvægt að þetta verði haft í huga. Að þessu sögðu þá held ég að það sé

Á því rúma ári sem liðið er frá því að málið kom fram hefur það snúist um að ganga nánast frá öllum yfirlýstum markmiðum um endurbætur, einföldun og lækkun kostnaðar. Frú forseti. Við erum hér með umdeilt frumvarp í höndunum. Það fjallar í raun og veru um að bregðast við þeirri ákvörðun ráðherra frá því í upphafi árs 2020 að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands og koma á fót Tæknisetri Íslands. Það er nokkuð stór breyting á stuðningi við nýsköpun á Íslandi. Miðpunktinn á að leggja niður, miðpunktinn sem hefur borið meginþungann og meginábyrgð á stuðningi

Arkitektafélag Íslands, Hönnunarmiðstöð, Háskóli Íslands, Listaháskóli Íslands, Landsvirkjun og sérfræðingar í byggingar- og tæknirannsóknum auk starfsmanna Nýsköpunarmiðstöðvarinnar sjálfrar.

fyrir upplýsingagjöf um stuðning við nýsköpun og tryggja að ráðgjöf á fyrstu stigum nýsköpunarverkefna yrði gjaldfrjáls og aðgengileg hvar sem væri á landinu. Einnig lagði meiri hluti hv. atvinnuveganefndar til að ofangreint einkahlutafélag, svokallað tæknisetur sem ég minntist á í upphafi, skyldi bjóða öllu fastráðnu starfsfólki störf,

stjórnarandstöðuþingmenn, þar á meðal sú sem hér stendur, ítrekuðu andstöðu sína við frumvarpið og gagnrýndum við skort á undirbúningi, útfærsluatriðum, markmiðssetningu, skort á sýn, skort á stefnu o.s.frv.

vegna þess að rúmu ári eftir að yfirlýsing ráðherra var sett fram, um niðurlagningu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, er staðan sú að stefnt er að því að á Keldnaholti verði starfrækt tæknisetur sem sinni byggingarrannsóknum, rannsóknum í jarð- og vegtækni og prófunum á byggingarvörum, rannsóknum í efnaverkfræði, efnistækni, líftækni og orkutækni, auk þess að bjóða aðstoð og starfsaðstöðu fyrir frumkvöðla á ofangreindum áherslusviðum. Með öðrum orðum er tilgangur, umfang, aðstaða og starfsfólk algerlega óbreytt frá fyrra fyrirkomulagi rannsóknardeilda Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, þegar undanskilinn er flutningur efnagreiningardeildar yfir á aðra stofnun.

brot á tengslanetum, hlutverkum hefur verið dreift, byggja á aftur upp þjónustuna á nýjum stöðum innan kerfisins og í litlum samkeppnissjóðum með sérstakri umsýslu og þeim hefur verið fjölgað, rof hefur orðið á þjónustu, þekking horfið og þróunarnet hins opinbera gagnvart atvinnulífi og frumkvöðlum dofnað og rofnað. Og hver er þá uppskera þessa ótrúlega frumvarps? Það er nefnilega svo, frú forseti, að eins og kom fram hér í máli hv. þm. Birgis Þórarinssonar þá er nýsköpunarstarfsemi ekki eins og önnur starfsemi.

um mikilvægi nýsköpunar og að viðspyrnan út úr kreppunni sé nýsköpun. Þá er verið að taka umgjörð nýsköpunar og þyrla henni upp í loft og eftir stendur óvissa. Það eru eiginlega mestu vonbrigðin af öllu að finna ekki sterka sýn á framtíð nýsköpunar á Íslandi þegar bæði er ákall eftir því og fagrar ræður og fögur fyrirheit ráðherra og stjórnarþingmanna gefa til kynna að það sé besta leiðin út úr Covid-kófinu. En bæði þetta frumvarp hér og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir næstu fimm ár gefa það ekki til kynna.

Þá er það dapurleg staðreynd að þeim fögru fyrirheitum er ekki fylgt eftir með því frumvarpi sem við ræðum hér í dag. Þær 700 milljónir sem ríkið lagði til reksturs Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eru hlutfallslega lítil upphæð þegar miðað er við að í tíð núverandi ríkisstjórnar hafa árleg opinber útgjöld verið hækkuð vegna aukinna framlaga til rannsókna- og þróunarverkefna innan einkafyrirtækja

Það er í raun og veru þannig, frú forseti, að Ísland hefur á undanförnum árum dregist langt aftur úr meðaltali Evrópusambandsins yfir styrki við nýsköpunarstarfsemi í opinberum stofnunum.

hvernig og hvert hlutverk ríkisins, hins opinbera, eigi að vera þegar við tölum um stöðu nýsköpunar á Íslandi. Það er löngu samþykktur og

frumvarpi, frumvarpi ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur um að auka heildarútgjöld rannsókna og þróunar til einkafyrirtækja. Sú vegferð hófst á árunum 2013–2015 í ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Hækkanir til fyrirtækja jukust um tæpan helming á meðan rannsókna- og þróunarframlög ríkisins til háskóla og opinberra stofnana lækkuðu á sama tíma sem hlutfall af vergri landsframleiðslu.

Það er nefnilega svo, frú forseti, að með því að auka framlög til háskóla og opinberra rannsóknastofnana hvetja stjórnvöld til frekari rannsókna- og þróunarumsvifa í einkageiranum. Í samanburði Í samanburði Hagstofunnar á dreifingu rannsókna- og þróunarútgjalda milli landa í Evrópu árið 2017 sést að Ísland er nálægt meðaltali Evrópusambandsins í heildarútgjöldum sem hlutfalli af vergri landsframleiðslu en hlutur opinberra stofnana

þessi sjálfbæra leið til framtíðar, þessi græna leið sem við eigum að fara til að koma okkur út úr þessum efnahagskröggum, með því að efla verulega opinberar tæknirannsóknastofnanir á sviði nýsköpunar og styrkja rekstur opinberrar stofnunar sem hefur það hlutverk að brúa bil milli rannsókna og markaðar.

Nú sitjum við uppi með þá staðreynd að styrkjaumhverfið í nýsköpun á Íslandi er tætingslegt, óljóst og óskýrt. óskýrt. Við vorum með stofnun sem vissulega og réttilega má gagnrýna og má endurskoða, sjá hvað gengur vel, sjá hvað gengur verr, straumlínulaga, gera stofnunina sterkari, skilvirkari. Nýsköpunarmiðstöð Íslands er ekki hafin yfir gagnrýni, en tökum þá fyrst stofnunina út og verum með eitthvert plan sem á að taka við, plan sem heldur, með skýra sýn, skýra stefnu og fókus á það hvað nákvæmlega við viljum fá hér á næstu árum fyrir komandi kynslóðir, fyrir sjálfbæran vöxt efnahagslífsins og fyrir sjálfbæran vöxt út úr þeirri kreppu sem við erum að glíma við.

Við fengum gesti til að fara yfir þetta og fulltrúa úr ráðuneytinu og þar voru einnig til umræðu byggingarrannsóknir

til næstu tveggja ára þar til sú aðstaða sem þarf til verði byggð upp og að hún verði tilbúin árið 2022.

undirbúa þessar breytingar sem mest gagnvart öllum þeim sem hlut eiga að máli, starfsfólki, og hvað varðar þá samfellu sem þarf að vera varðandi byggingarrannsóknir og fleiri hluti. Mikið samráð hefur verið haft í þessu máli við þá aðila sem starfa í dag hjá Nýsköpunarmiðstöð. Stór hluti þeirra heldur áfram störfum á þessum vettvangi og búið er að tryggja

Nefni ég þar á meðal nýsköpunargátt, rafræna nýsköpunargátt, þar sem boðið verður upp á almenna ráðgjöf og svör veitt við algengum og sértækum spurningum

en tæknisetur er samt sem áður ekki rannsóknarstofnun heldur vettvangur til að styðja við tækniþróun og atvinnusköpun á sviði tæknigreina. Tæknisetur verði því, ólíkt Nýsköpunarmiðstöð, ekki stofnun með áherslu á eigin rannsóknarverkefni heldur fyrst og fremst vettvangur fyrir tækniþróun í samvinnu við háskólana og atvinnulífið og vettvangur fyrir frumkvöðla og sprota sem eru að koma undir sig fótunum á sviði hátækni.

í langan tíma. En ég held að það sé alltaf gott að skoða möguleika á að stokka upp hluti svo að þeir gagnist þeim verkefnum sem þeim er ætlað að sinna

En breytingarnar sem hafa verið gerðar eru þó í megindráttum í samræmi við upprunaleg áform. Byggingarrannsóknum verður fundinn vettvangur í tæknisetri, verða efldar með sérstökum framlögum í samráði við félagsmálaráðuneytið. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Vegagerðin hafa gefið út að prófanir á byggingarvörum skuli framkvæmdar af faggiltu umhverfi og að eftirlit verði aukið með prófunum. Unnið er að undirbúningi faggiltra prófana hér á landi, bæði hvað varðar prófanir á byggingarvörum og þjónustumælingar á sviði umhverfisvöktunar.

Menn eru alltaf að taka einhverja áhættu í lífinu við allar breytingar en ég tel þessar breytingar lagðar fram með það í huga að efla og styrkja enn frekar nýsköpun,

og talar fyrir því að menn taki áhættu í lífinu um leið og hún tekur þátt í að leggja niður ríkisstofnun sem verið hefur tiltölulega óumdeild og gert gríðarlega mikið gagn og breytir henni í einkahlutafélag. Ég verð að segja, frú forseti, að öðruvísi mér áður brá. Kannski er þetta orðin einhver

að í fyrsta lagi hafði ekki verið haft samráð við einn eða neinn þegar þetta frumvarp var lagt fram. Það var alveg greinilegt að farið var í blóra við öll góð ráð

mikill mannauður, mikil þekking og mikil reynsla. Eins og ég sagði við báðar umræðurnar held

sem komið var saman á sínum tíma. Við sjáum þetta út um allt. En því er þannig varið, því miður, að meira að segja meira að segja heitustu jafnaðarmenn, að ég taldi, koma hingað upp og hæðast að úrtölumönnum fyrir að vilja ekki stofna einkahlutafélag með VG.

að styrkveitingar frá Evrópusambandinu til þessa málaflokks muni ekki verða þær sömu til einkahlutafélags og til ríkisstofnunar af þeim ástæðum sem ég rakti áðan. Þá kemur spurningin: Verða þá framlög til nýsköpunar lægri sem því nemur um fyrirsjáanlega framtíð eða

Á það að vera 500.000 kall eða á það kannski að vera jafn margar milljónir og eiga að sparast með því að tvístra stofnuninni eins og hér á að gera með þessum fyrirsjáanlega hörmulegu afleiðingum?

Sjálfstæðisflokkurinn ætli að hækka skatta á næstu árum svo um getur. Öðruvísi verður ekki tekist á við þennan vanda. Það er að vísu hægt að draga saman í ríkisrekstri, klárlega einhvers staðar, en nú þurfum við á nýsköpun og stuðningi við nýsköpun að halda sem aldrei fyrr. Svar ríkisstjórnarinnar við því ákalli er að leggja Nýsköpunarmiðstöð niður. Hversu sorglegt getur þetta orðið, frú forseti?

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum, um skipta búsetu barns. Málinu var vísað til nefndarinnar að lokinni 2. umr. og hefur nefndin fjallað um það að nýju. Í frumvarpinu er lagt til að lögin öðlist gildi 1. janúar 2022. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að gert sé ráð fyrir að fram að gildistíma verði farið frekar yfir ákvæði laga og reglugerða á málefnasviðum sem heyra undir önnur ráðuneyti og metin þörf á breytingum með hliðsjón af skiptri búsetu barns og öðrum atriðum eftir atvikum. Nefndin telur mikilvægt að efni greinargerðarinnar verði útfært í nýju ákvæði til bráðabirgða í barnalögunum sjálfum. Með bráðabirgðaákvæðinu verði þannig tryggt að gerðar verði þær breytingar á lögum og reglugerðum sem leiði af lögfestingu fyrirkomulagsins um skipta búsetu áður en lögin taka gildi 1. janúar 2022. Telur nefndin að einkum sé um að ræða málefnasvið sem heyri undir félagsmálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti og fjármála- og efnahagsráðuneyti. Það leiði þó af samþykkt frumvarpsins að önnur ráðuneyti verði einnig að meta þörf á slíkum breytingum eftir því sem við á. Að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu: 1. Við 31. gr. bætist nýr liður, svohljóðandi: Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: Skipa skal þrjá starfshópa, einn á vegum félagsmálaráðuneytis, annan á vegum heilbrigðisráðuneytis og þriðja á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytis, sem falið verði að leggja til hvernig breyta skuli lögum og reglugerðum sem heyra undir málefnasvið þeirra og meta þörf á breytingum með hliðsjón af skiptri búsetu barns og öðrum atriðum eftir atvikum. Hver starfshópur skili niðurstöðum sínum eigi síðar en 1. október 2021. Ráðherra í hverju ráðuneyti leggi, eftir atvikum, fram frumvarp sem byggist á niðurstöðum viðkomandi starfshóps eigi síðar en 1. nóvember 2021.

Undir þetta rita sá sem hér stendur, Páll Magnússon, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Olga Margrét Cilia, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þorsteinn Sæmundsson með fyrirvara.

Tilgangur frumvarpsins er að láta sérreglur gilda um upplýsingagjöf um Ríkisútvarpið eins og ætlun löggjafans var en misfarist hafði við lagasetningu á 141. löggjafarþingi. Áfram er litið til þess að úrskurðarnefnd um upplýsingamál geti leyst úr ágreiningi sem verður um túlkun á 1. gr. frumvarpsins. Þrátt fyrir að samþykktum Ríkisútvarpsins hafi verið breytt er talið að veita þurfi ákvæði þessu lagastoð og að samþykktir Ríkisútvarpsins dugi ekki til. Fyrirhuguð lagabreyting var kynnt stjórn Ríkisútvarpsins í tengslum við breytingar á samþykktum félagsins. Allsherjar- og menntamálanefnd hefur fjallað um málið og fengið gesti á sinn fund frá menntamálaráðuneytinu, forsætisráðuneytinu, Blaðamannafélagi Íslands og frá Persónuvernd. Tvær umsagnir bárust frá Blaðamannafélagi Íslands og Persónuvernd.

að veita upplýsingar um viðurlög í starfi sem æðstu stjórnendur hafa sætt, þar á meðal vegna áminninga og brottvísana, enda séu ekki liðin meira en fjögur ár frá þeirri ákvörðun sem um ræðir. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að ekki verði séð að ríkir almannahagsmunir séu af því að gert sé uppskátt um áminningu sem stjórnandi hefur hlotið vegna áfengisneyslu í samanburði við hagsmuni viðkomandi starfsmanns af því að vera af því að vera gefinn kostur á því að bæta ráð sitt án þess að eiga á hættu að vera um ókomna tíð stimplaður fyrir slíka háttsemi. Í þessu sambandi var bent á að samkvæmt 3. tölulið 1. mgr. 3. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, eru viðkvæmar persónuupplýsingar m.a. skilgreindar sem upplýsingar um stjórnmálaskoðanir, trúarbrögð og lífsskoðun, heilsufarsupplýsingar, upplýsingar um lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun og upplýsingar um kynlíf manna og kynhneigð. Taka þurfi af allan vafa ef ætlunin er ekki að veita heimild til upplýsingagjafar um forsendur viðurlaga eða áminningar sem æðstu stjórnendur Ríkisútvarpsins hafi sætt ef viðurlögin eru byggð á viðkvæmum persónuupplýsingum. Með hliðsjón af framangreindu telur meiri hlutinn betur fara á því að texta 1. mgr. b-liðar 1. gr. frumvarpsins verði breytt til samræmis við efni greinargerðarinnar og þannig áréttað að upplýsingaréttur almennings nái ekki til viðkvæmra persónuupplýsinga.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum sem miða að því að fella niður óþarfa leyfisveitingar, draga úr aðgangshindrunum að mörkuðum og stuðla að heilbrigðri samkeppni.

og laga um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga og hagfræðinga sem eru nr. 27/1981. Umfjöllun nefndarinnar sneri kannski fyrst og fremst að tveimur þáttum, annars vegar eignarhaldi á fasteignasölu og hins vegar að prófi til viðurkenningar bókara.

Samkeppniseftirlitið, sem lagði fram umsögn, kom fyrir nefndina og hvetur til þess að framangreint skilyrði verði fellt brott.

Í skýrslu OECD er hvatt til þess að reglur um eignarhald á fasteignasölu verði teknar til endurskoðunar að því gefnu að lagðar verði til aðrar, og síður takmarkandi leiðir, til þess að tryggja hagsmuni neytenda og tryggja varnir gegn hagsmunaárekstrum.

Í frumvarpinu er lagt til að próf til viðurkenningar bókara sem ráðherra veitir verði aflögð. Upphaflega markmiðið með viðurkenningu bókara var að auka gæði reikningsskila og skattframtala með aukinni þekkingu bókara á þeim sviðum. Sú leið var farin að fela ráðherra að standa fyrir námskeiði og prófi til viðurkenningar bókara

að ráðherra hlutist til um að veita þessa viðurkenningu og standa fyrir sérstökum prófum. Fyrsta skrefið í þessu ferli var tekið með lagabreytingu árið 2011 þegar felld var brott skylda ráðherra til að hlutast til um að námskeið yrðu haldin.

nr. 649/2019, sé kveðið á um að allir prófhlutar skuli vera dagsettir innan þriggja ára frá dagsetningu elsta prófsins. Þeir sem hófu

Stjórnvöld skipuðu vinnuhóp helstu sérfræðinga á sviði skattrannsókna, á sviði saksóknar, bæði í skattalagabrotum og öðrum efnahagsbrotum, til að

Frumvarpið er afrakstur vinnu þessa hóps,

eru að lagt er til að embætti skattrannsóknarstjóra verði lagt niður og verkefni þess flutt til embættis ríkisskattstjóra. Stofnuð verði sérstök eining innan Skattsins, sem er sú stofnun sem ríkisskattstjóri stýrir og sem annast þau verkefni sem honum er falið að sinna, þar sem fram fari rannsóknir á skattalagabrotum og ákvarðanir sekta vegna slíkra brota.

Einnig er gert ráð fyrir að fjárstjórnarvaldið verði hjá ríkisskattstjóra en faglegri starfsemi einingarinnar verði stýrt af skattrannsóknarstjóra. Ekki eru lagðar til neinar breytingar á þeim heimildum sem skattrannsóknarstjóri hefur að gildandi lögum til rannsóknar skattalagabrota. Heldur hann þeim óbreyttum eftir þær breytingar sem hér eru lagðar til.

í vafatilvikum úr um í hvorn farveg mál fari. Þar með ættu jafnframt að mótast viðmið innan skattkerfisins um hvenær mál skuli sæta sérstakri skattrannsókn. Ekki er stefnt að breytingu á heimildum Skattsins til að beita viðurlögum, svo sem vegna síðbúinna framtalsskila og skila á hlutafjármiðum og launamiðum.

Rannsókn og ákvörðun sekta vegna skattundanskota verði í höndum skattrannsóknarstjóra í þeim tilvikum þegar þau falla ekki undir fyrirmæli ríkissaksóknara. Þar með er lagt til að yfirskattanefnd fari ekki með sektarheimildir í stærri málum heldur verði nefndin í hlutverki sjálfstæðrar kærunefndar sem tekur við kærum vegna ákvarðana skattrannsóknarstjóra um að leggja á sektir. Eftir sem áður stendur dómstólaleiðin opin og geta skattaðilar borið niðurstöðu um álagningu sektar og sektarfjárhæð undir dómstóla.

Þá er í frumvarpinu tekið af skarið um að rannsókn sakamála vegna skattalagabrota fari fram undir stjórn ákæranda.

Erfitt er að útfæra þá breytingu að færa lögregluvald til skattrannsóknarstjóra umfram það sem segir nú þegar um réttarstöðu þeirra sem sæta rannsókn skattrannsóknarstjóra eftir gildandi lögum. Frumvarpinu er ekki ætlað að stuðla að því að sérþekking á skattalagabrotum verði byggð upp á tveimur stöðum, þ.e. innan skattkerfisins og hjá lögreglu. Stefnt er að því markmiði að meiri hluti mála verði leystur innan skattkerfisins og einungis stærri og alvarlegri málin verði tekin til rannsóknar lögreglu og sæti þar með ákærumeðferð. Jafnframt er lögð til breyting þess efnis að héraðssaksóknari geti vísað máli aftur til skattyfirvalda ef hann telur ekki rétt að halda áfram rannsókn málsins eða ekki eða ekki eru skilyrði til útgáfu ákæru. Í slíku tilviki gæti málinu lokið innan skattkerfisins, hugsanlega með möguleika á álagsbeitingu en þó ekki samhliða sektarákvörðun. Með því að héraðssaksóknari geti forgangsraðað rannsókn mála fæst endurgjöf yfir í skattkerfið og ætti því að mótast framkvæmd um rannsókn skattalagabrota. Slíkt ætti að geta leitt til hagkvæmari nýtingar mannafla við rannsókn annarra mála innan beggja kerfa. Í reglum frumvarpsins er auk þess gætt að því að ekki verði aðhafst neitt það annars staðar innan skattkerfisins sem gæti spillt rannsókn sakamálsins auk þess sem forðast á miklar endursendingar innan skattkerfis sem kalla á endurteknar rannsóknir.

Jafnframt leiðir rannsókn skattamáls hjá héraðssaksóknara til endurákvörðunar skatta án álagsbeitingar. Ef mál er síðar fellt niður hjá embættinu þar sem rannsókn þykir ekki líkleg til að leiða til sakfellingar gæti það hugsanlega leitt til beitingar álags samhliða endurákvörðun skatta. Mikilvægt er að héraðssaksóknari upplýsi í öllum tilvikum um niðurstöðu rannsóknar til að endurákvörðun geti farið fram og gert er ráð fyrir að nánari reglur verði settar um það í reglugerð um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna.

Verði frumvarpið að lögum þarf jafnframt að setja nánari reglur í reglugerð um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna sem taki mið af þeirri breytingu að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins verði lagt niður og þess í stað fari sérstök eining innan Skattsins með rannsóknir á skattalagabrotum, sem og þeim breytingum á málsmeðferð sem leiðir af frumvarpinu.

En það er mat meiri hlutans að sameining Skattsins og skattrannsóknarstjóra sé til þess fallin að styrkja skatteftirlit, skattrannsóknir og tryggja

í hagræðingarskyni. Þetta mun festa í sessi tryggari málsmeðferð, þ.e. þannig að þau mál sem hægt er að leysa innan stjórnsýslunnar, innan skattkerfisins, séu leyst þar og verði það gert með álagi eða sektum þá er málinu lokið endanlega um sakarefnið sem þar er um að ræða. Sé hins vegar um að ræða alvarleg mál, sem

Eftir sem áður er ekkert því til fyrirstöðu að Skatturinn sinni rannsókn og geri það vel með rannsóknardeild sinni sem kallast skattrannsóknarstjóri innan embættisins og er sjálfstæður í störfum sínum. Þá kemur bara í ljós mjög fljótlega hvort málið er þess eðlis

rangt framtal, ásetningsstigið ekki fyrir hendi, ekki ásetningur um að draga undan skatti eða svíkja, brotið er stórfellt, háar fjárhæðir, þá sé því lokið innan dómskerfisins með ákæru en ekki innan stjórnsýslunnar. Þetta er mjög eðlilegt. Þetta er rökrétt og hefur engin áhrif til hins verra, nema síður sé, á rannsóknir skattyfirvalda á framtölum. Tilgangur skattyfirvalda er að tryggja að álagning sé rétt.

Það er algerlega tryggt í þessu frumvarpi og rúmlega það. Það er mjög æskilegt í raun og veru, og það er greinilega samdóma álit þeirra sérfræðinga sem komu fyrir nefndina, þeirra sérfræðingar sem

sé til þess fallið að styrkja skatteftirlit, styrkja rannsóknir og koma í veg fyrir tvítekningu, endurteknar rannsóknir. Skilin þarna á milli eru nokkuð skýr og þar sem vafi liggur tekur ríkissaksóknari ákvörðun um hvar mál skulu vera. Skýrara verður það ekki í mínum huga.

þar sem tekið er mið af því markmiði að sem flestum málum verði lokið innan skattkerfisins. Það er langeðlilegast að þeim ljúki þar. Þegar talið er að mál eigi að fara áfram til rannsóknar héraðssaksóknara þarf það því að gerast með fyrirsjáanlegum og skýrum hætti er mikilvægt að ákvörðun liggi mun fyrr fyrir, eftir því sem kostur er á, um það í hvaða farveg beina eigi rannsókn til að koma í veg fyrir tvöfalda málsmeðferð, sem þetta mál snýst allt saman um. Þetta snýst ekki bara um

svifaseint núna og við höfum staðið frammi fyrir því að mál hafi verið lengi þar,

einhver titringur svona til að byrja með þegar menn koma með nýtt kerfi í þetta, en ég sé ekkert í þessu máli sem ekki er hægt að leysa á mjög skömmum tíma, slípa til mjög hratt.

Það er ljóst að þau mál sem greinilega heyra undir þau tilvik sem nefnd eru í dómi Mannréttindadómstólsins hafa ýmist verið felld niður eða munu verða felld niður. Nú kann að vera ágreiningur um einhver af þessum málum

Það er ekki rétt að gera það með lögum heldur verðum við að treysta því að ákæruvaldið, sem fer með þessi mál, tryggi að ekki verði ákært og dómstólar tryggi að ekki verði sakfellt

til styttingar málsmeðferðartíma og einföldunar málsmeðferðar. Þetta held ég að sé tilgangur sem við getum öll verið mjög sátt við.

fella það embætti inn til ríkisskattstjóra. Ég er ósammála því

Það held ég að sé fullkomlega fráleitt og myndi ekki standast neina skoðun. Ég vara við öllum slíkum hugmyndum.

Brynjar Níelsson framsögumaður, Bryndís Haraldsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Þórarinn Ingi Pétursson. Ég geri ráð fyrir því að þeir sem eru annarrar skoðunar séu nú þegar búnir að biðja um andsvar við mig og fagna ég því mjög að geta tekið umræðu um þetta. Ég þykist vita hvernig hún verður en það er allt í lagi. Það eru gerðar hér örlitlar breytingartillögur

vegar er það um stofnanafyrirkomulag, sem hefur ekkert með tvöföldun refsinguna að gera. Það er hægt að leysa það með öðrum hætti. Þetta frumvarp er að mínu mati meingallað. Ég vil að því verði vísað aftur til ríkisstjórnarinnar af ýmsum ástæðum, m.a. vegna þess að það er mikill óskýrleiki um ábyrgðarsvið. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann geti ekki tekið undir það með mér að við lestur frumvarpsins vakni spurningar um hvort ætlunin sé að hverfa frá núgildandi fyrirkomulagi þar sem eiginleg rannsókn fer fram hjá skattrannsóknarstjóra og fela hana héraðssaksóknara, eða hvort ráðgert sé að hin eiginlega rannsókn verði áfram framkvæmd hjá skattrannsóknarstjóra en undir stjórn eða beiðni héraðssaksóknara þegar á að rannsaka stærri mál. Hvernig á þetta fyrirkomulag að vera? Ég vil jafnframt spyrja hv. þingmann og framsögumann nefndarálitsins fyrir hönd meiri hlutans hvaða viðmið eigi að nota til að ákveða hvort mál eru stór stór og þurfi að fara út úr húsi. Hvaða viðmið eru það sem hv. þingmaður og meiri hlutinn sér fyrir sér að verði notuð til að flokka mál í mikilvæg og minni mál?

má ljúka málinu með viðurlögum á stjórnsýslustigi með sektum eða álagi. Flóknara er það ekki. Það er raunverulega gert í dag nema hins vegar að menn voru að afgreiða einhver mál með álagi hjá Skattinum og héraðssaksóknari að rannsaka sömu mál og ákæra

Ef hann gerir það ekki þá reiknar hann bara með að málinu ljúki og beinir því til skattyfirvalda. Í mínum huga er þetta alveg ótrúlega skýrt, eins og kom fram hjá öllum sérfræðingum, menn höfðu ekki áhyggjur af þessu.

Ég held að hv. þingmaður sé ekki heldur alveg fullkomlega skýr á því hvernig þetta á allt að ganga fyrir sig. Ef viðmiðið er t.d. fjárhæðir þá getur það verið þannig, eins og fram kom á mörgum fundum í nefndinni þegar fjallað var um þetta mál, að það getur litið þannig út í byrjun að mál sé smátt og lágar upphæðir undir, en síðan kemur við nánari rannsókn í ljós að málið er stórt og mikið. Og það getur líka verið öfugt.

í of mörgum málum? Ég vil líka spyrja hv. þingmann, af því að hann tók það fram í ræðu sinni áðan að það væri svo mikilvægt að sjá til þess að ekki byggist upp sérþekking á þessu sviði á tveimur stöðum:

stöðum? Núna er rannsóknin öll á einni hendi, stór og smá mál fara í gegnum skattrannsóknarstjóra ríkisins,

er sérþekking á tveimur stöðum ef frumvarpið verður að lögum, en sérþekkingin er á þremur stöðum núna;

að innan stjórnsýslunnar er viðurlagaheimild. Við sjáum þetta í samkeppnismálum, við sjáum þetta í fjármálaeftirliti, við sjáum þetta í ýmsum stofnunum. Ef málin eru ekki með þeim hætti að eðlilegt sé að ljúka þeim þar þá eru þau send til lögreglu og ákæruvalds. Það sama er verið að gera hér.

Það er hans að meta það. Þar er viðmiðið ekki endilega fjárhæðir heldur fyrst og fremst ásetningsstig eða saknæmisskilyrði sem slík. Flest brot eru þannig að það er rangt talið fram

Ég hef ekki enn þá náð að átta mig á megintilgangi ríkisstjórnarinnar með þessu máli. máli. Talað er um að tilgangurinn sé að einfalda kerfið en ég sé ekki betur en að tilgangurinn sé að veikja embætti skattrannsóknarstjóra með því að gera það mikilvæga embætti, sem hefur verið kallað eftir árum saman að verði eflt og veitt frekari heimildir, að deild innan ríkisskattstjóra. Aðeins varðandi það að færa skattrannsóknarstjóra ákæruvald,

þeim mun stærri fara til héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun um ákæru en fer ekki í djúpa rannsókn á öllum málunum frá byrjun til enda heldur kannar það sem búið er að gera og tekur ákvörðun um ákæru. Ég skil ekki af hverju ekki er farin sú leið sem kallað hefur verið eftir árum saman innan embættisins, frekar að efla skattrannsóknarstjóra, láta skattrannsóknarstjóra fá

„Nú er það ein stofnun sem ber ábyrgð á fjármálastöðugleika og hefur í hendi sér upplýsingar um fjármálakerfið og þróun kerfislægrar áhættu innan þess. Hinn endursameinaði Seðlabanki hefur miklu skýrari valdheimildir til þess að grípa inn í rás atburða. Bankinn hefur nú þann slagkraft að geta haft áhrif á hegðun fjármálastofnana og markaðsaðila til hins betra.

orði?“ Nákvæmlega það sama erum við að gera hér. Við erum að ná fram betra eftirliti, skilvirkara eftirliti, meiri skýrleika, hvaða mál eigi heima undir ákæru og hver ekki, hvað hægt sé að leysa á

Það er almennt aldrei. Ég veit að Landhelgisgæslan vildi fá ákæruvald í landhelgisbrotum. Auðvitað gerist það ekki. Saksókn og ákæra er fyrir fyrir þá sem það kunna, ekki fyrir aðra. Það fer aldrei vel þegar stjórnsýslustofnanir eru farnar að gefa út ákæru og flytja mál fyrir dómi.

hvers vegna ekki? Skattrannsóknarstjóri sjálfur skrifar 11 blaðsíðna umsögn þar sem hann rekur hvers vegna ætti ekki að fara þá leið sem ríkisstjórnin vill fara í þessu máli. Þarna er verið að gera hlutina óskýrari. Verið er að setja saman í einn graut eftirlit og rannsókn.

þegar kemur að fjárframlögum, þegar kemur að mannaráðningum, þegar kemur að umsvifum. Skattrannsókn er í eðli sínu annars konar starfsemi en eftirlit. Skattrannsóknarstjóri þarf að hafa eigin fjárheimildir og full yfirráð og vera öðrum óháður en ekki lítil deild innan ríkisskattstjóra. Þegar ég les umsögn skattrannsóknarstjóra finnst mér blasa við að verið er að draga tennurnar úr þessu embætti í staðinn fyrir að svara kallinu sem hefur heyrst árum saman;

Þetta eru skattyfirvöld, þetta er einn skattur sem á að tryggja að menn borgi réttan skatt, að álagningin sé rétt. Um það snýst þetta.

Herra forseti. Frumvarpið felur í sér breytingar af tvennum toga, eins og fram hefur komið í fyrri ræðum. Annars vegar breytingar vegna tvöfaldrar refsingar sem eru viðbrögð við dómum Mannréttindadómstóls Evrópu. Hins vegar eru lagðar til veigamiklar breytingar á stofnanafyrirkomulagi og málsmeðferð skattalagabrota. Vegna tvöföldu refsingarinnar er lagt til að bráðabirgðaákvæði í lögum um tekjuskatt og lög um virðisaukaskatt, sem framlengd voru með lögum nr. 140/2020, verði varanlega fest í sessi en þó með tilteknum breytingum. Ákvæði um þetta eru í 7. og 14. gr. frumvarpsins og 1. minni hluti styður þær breytingar. Hitt blasir þó við að álitamálin um tvöföldu refsinguna hafa ekkert að gera með stofnanafyrirkomulag. Það er því sjálfstæð ákvörðun stjórnvalda að breyta stofnanafyrirkomulagi með þeim afleiðingum sem því fylgir fyrir starfsemi embættis skattrannsóknarstjóra. Það er afar mikilvægt að Alþingi leggi á það þunga áherslu að sporna við skattundanskotum. Í umsögn sinni til nefndarinnar um frumvarpið bendir skattrannsóknarstjóri á að áherslur þingsins um áratugaskeið á baráttu gegn skattundanskotum, eflingu skattrannsókna og aukið sjálfstæði skattrannsóknarstjóra hafi gegnt þýðingarmiklu hlutverki við að auka sýnileika og varnaráhrif í málaflokknum. Mikilvægt sé að halda áfram í sömu átt með styrkingu og eflingu sem nauðsyn kalli á. Jafnvel þó að þær breytingar verði sem lagðar eru til í frumvarpinu en 1. minni hluti leggst gegn er mikilvægt að sjálfstæði skattrannsóknarstjóra verði tryggt. 1. minni hluti átelur að ekki hafi verið metnir kostir sameiningar embættisins við Skattinn á móti kostum þess að skattrannsóknir séu á hendi sjálfstæðs embættis. Augljóst er að grundvallarmunur er á málsmeðferð allri eftir því hvort um skatteftirlitsmál eða skattrannsóknarmál er að ræða. Fyrsti minni hluti gagnrýnir óskýrleika frumvarpsins og að lykilspurningum um hver eigi að rannsaka alvarleg mál sé ekki svarað. Spurningar vakna um hvort ætlunin sé að hverfa frá gildandi fyrirkomulagi þar sem eiginleg rannsókn fer fram hjá skattrannsóknarstjóra og fela hana héraðssaksóknara eða hvort ráðgert sé að að hin eiginlega rannsókn verði áfram framkvæmd hjá skattrannsóknarstjóra en undir stjórn eða að beiðni héraðssaksóknara. Óskýrleiki er um viðmið þegar meta á alvarleika mála. Ef miða á við fjárhæð þarf að hafa í huga að þær taka í flestum tilfellum breytingum við rannsókn. Mál sem í byrjun varðar lágar upphæðir getur orðið um stórar og öfugt eftir því hvernig rannsókn vindur fram. Þannig gæti mál flækst á milli embætta með tilheyrandi tvíverknaði, kostnaði og óskilvirkni. Lagt er upp með að ákvörðunarvald í vafamálum um hvort tilvik heyri undir skattrannsókn eða skatteftirlit verði í höndum ríkisskattstjóra en ekki skattrannsóknarstjóra. Skattrannsóknarstjóri bendir á að þarna sé um grundvallaratriði að ræða og forsendu þess sjálfstæðis sem byggt hefur verið undir og tryggt um áratugaskeið. Takmörkun á sjálfstæði embættisins felst einnig í því að starfsemin verði háð ákvörðun ríkisskattstjóra um fjárframlög, mannaráðningar og öll umsvif. Einnig mun ríkisskattstjóri skipa skattrannsóknarstjóra en ekki ráðherra líkt og nú er. Öll brot gegn skattalögum, óháð alvarleika þeirra, eru rannsökuð af sama aðila, þ.e. skattrannsóknarstjóra. Þannig er tryggt að eins er tekið á öllum meintum brotum og samræmis og jafnræðis gætt við rannsókn og beitingu rannsóknarúrræða. Markmið skattrannsóknar er tvíþætt. Annars vegar er hún grundvöllur að endurákvörðun skatta og hins vegar refsimeðferð.

Þess má geta að sömu atvik og til rannsóknar hafa verið við skattrannsókn kunna að koma til endurtekinnar rannsóknar hjá héraðssaksóknara í öðru samhengi. Á það t.d. við þegar peningaþvætti er talið hafa átt sér stað samhliða skattalagabrotum. Rannsókn peningaþvættismála heyrir alfarið undir héraðssaksóknara. Í Svíþjóð er komið í veg fyrir slíkan tvíverknað með því að veita skattyfirvöldum heimild til rannsóknar peningaþvættis. 1. minni hluti leggur til að litið verði til Svíþjóðar hvað þetta varðar. Herra forseti. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir þeirri verulegu breytingu frá því sem nú er að skattrannsóknarstjóri leggi á stjórnvaldssektir sem kæranlegar verði til yfirskattanefndar. Lagt er til að sektirnar geti verið frá 100 þús. kr. til 100 millj. kr. Þar sem gert er ráð fyrir að fjársektir vegna skattalagabrota verði aldrei lægri fjárhæð en tvöföld vantalin skattfjárhæð felur heimildin í sér að henni verði unnt að beita vegna allt að 50 millj. kr. skattundandráttar. Þannig munu umtalsvert færri mál sæta ákærumeðferð en nú er. Því er verið að milda til muna mat á alvarleika brota og milda refsingar við brotum gegn skattalögum frá því sem nú er. Rökin virðast vera að afkastageta hjá ákæruvaldi sé ekki nægileg. Þau rök geta ekki dugað fyrir slíkum breytingum. Einnig er það svo að heimild til kyrrsetningar eigna er bundin við að refsiverð háttsemi varði 262. gr. almennra hegningarlaga. Kyrrsetning eigna mun því eiga við um mun færri meint brot en nú gerir. Líkt og bent er á í umsögn skattrannsóknarstjóra um frumvarpið hafa þær heimildir sem rannsakendum eru búnar grundvallarþýðingu varðandi möguleika þeirra til að rannsaka og upplýsa um skattundanskot. Allt sem skerðir þær heimildir er líklegt til að skila sér í lakari árangri. Í meira en aldarfjórðung hefur reglulega verið vakin athygli á nauðsyn þess að uppræta augljósan tvíverknað í rannsókn á skattsvikum og efnahagsbrotum og útgáfu ákæra á því sviði, á því sviði, jafnt í þingmálum sem mörgum skýrslum og greiningum. Fyrirkomulagið hér á landi er seinvirkt og kostnaðarsamt og hvorki hinu opinbera né meintum sakborningum í hag. Með löngum málsmeðferðartíma vex auk þess hættan á að réttarspjöll verði sem leiði til mildari dóma en ella eða jafnvel sýknu eins og dæmi eru um. Samkvæmt upplýsingum frá skattrannsóknarstjóra er það svo að þrátt fyrir að málum frá embættinu sé samkvæmt orðanna hljóðan vísað til rannsóknar héraðssaksóknara sé almennt ekki um að ræða rannsókn málanna frá grunni hjá því embætti. Rannsóknir héraðssaksóknara byggist almennt á þeirri rannsókn sem skattrannsóknarstjóri hefur framkvæmt og lýst er í skýrslu hans um viðkomandi mál. Þannig er byggt á gagnaöflun skattrannsóknarstjóra auk þess sem niðurstöður hans eru yfirleitt lagðar til grundvallar að öllu leyti. Við rannsókn héraðssaksóknara er sakborningur síðan kvaddur til skýrslutöku vegna málsins. Getur þannig átt sér stað viss tvítekning án þess þó að um sé að ræða algjöra endurtekningu rannsóknar. Í flestum tilvikum höfðar héraðssaksóknari mál að öllu leyti samkvæmt niðurstöðum rannsókna skattrannsóknarstjóra og sú er nær alltaf raunin ef um einfaldari mál er að ræða. Í einhverjum tilvikum er ekki ákært fyrir alla þætti samkvæmt niðurstöðum skattrannsóknarstjóra en í fáeinum tilvikum eru mál felld niður með öllu vegna þess að ekki þykir tilefni til saksóknar. Skattrannsóknarstjóra er ekki kunnugt um samsvarandi endurtekningu rannsókna í fyrirkomulagi annarra þjóða. Í stað þess að sameina embætti skattrannsóknarstjóra og ríkisskattstjóra þannig að skattrannsóknarstjóri verði eining innan Skattsins væri skilvirkara að mati 1. minni hluta að veita skattrannsóknarstjóra ákæruvald í þeim málum sem embættið rannsakar. Í nokkrum útgefnum skýrslum hefur verið fjallað um að færa ákæruvald til skattrannsóknarstjóra, þar á meðal í stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á ríkislögreglustjóra frá árinu 2006 þegar saksókn efnahagsbrota heyrði undir hann. Í skýrslunni kemur m.a. fram að það sé mat Ríkisendurskoðunar að tvíverknaður felist í tilhögun þessara mála, svo sem skýrslutökum bæði hjá skattrannsóknarstjóra og lögreglu, sem lengir málsmeðferðartíma að óþörfu. Rannsóknir skattrannsóknarstjóra lúti sömu grundvallarreglum opinbers réttarfars og rannsóknir lögreglu. Skýrslur teknar hjá skattrannsóknarstjóra hafi þar af leiðandi sama sönnunargildi og skýrslur teknar hjá lögreglu. Að mati Ríkisendurskoðunar sé því formlega ekkert sem gerir þá kröfu að sakborningur sé kallaður til skýrslutöku eftir að máli hefur verið vísað til Til að koma í veg fyrir þennan tvíverknað og stuðla að styttri málsmeðferðartíma sé brýnt að skapa betri samfellu í rannsókn alvarlegra skattalagabrota. Að mati 1. minni hluta eiga sömu sjónarmið við í dag. Verkefnisstjórn um breytingar og umbætur á skattkerfinu frá 2016 kemst að svipaðri niðurstöðu og leggur til að rannsóknarmál verði eingöngu til meðferðar hjá skattrannsóknarstjóra sem fái ákæruvald. Skattrannsóknarstjóri skal nú þegar í rannsóknaraðgerðum sínum gæta að lögum um meðferð sakamála eftir því sem við getur átt. Þekking skattrannsóknarstjóra til að rannsaka sakamál af þessu tagi er þegar til staðar.

Sakamál vegna skattalagabrota krefjast sérþekkingar og sérhæfingar, bæði hvað varðar rannsóknir og saksókn. Það stuðlar að skilvirkni að einn og sami aðilinn annist hvort tveggja. Slík tilhögun er þekkt í öðrum löndum, þar á meðal í Þýskalandi. Í þriðju útgáfu skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) frá 8. nóvember 2017 má sjá að tilhögun rannsóknar og saksóknar í skattamálum er með mjög mismunandi hætti eftir ríkjum. Má almennt segja að þar séu aðilar að reyna að samtvinna annars vegar sérþekkingu á skattarétti og hins vegar skilvirkni ákærumeðferðar. Eins og áður segir tengist peningaþvætti oft skattsvikum og kemur fram í skýrslu fjármálaaðgerðahópsins, FATF, og áhættumati ríkislögreglustjóra að skattalagabrot séu ein helstu frumbrot peningaþvættis. Rannsókn peningaþvættisbrota er samkvæmt lögum á hendi héraðssaksóknara. Vegna þess hve mjög peningaþvættisbrot tvinnast saman við frumbrot liggur hins vegar vel við að rannsaka peningaþvætti vegna skattsvika samhliða þeim skattalagabrotum sem um ræðir. Fyrsti minni hluti telur að verði tvíverknaður við rannsóknir sakamála aflagður muni það koma í veg fyrir óþarfa fyrirhöfn og kostnað fyrir hið opinbera og óþarfa íþyngingu fyrir sakborninga. Líta megi til reynslu af rannsókn stórra flókinna mála sem nýlega hafa verið og eru á borði embættanna. Þá telur 1. minni hluti að frumvarp sem miðar að því að skattrannsóknarstjóri verði deild innan Skattsins sé ekki til þess fallið að auka skilvirkni þessara mála.

að embættinu verði veitt ákæruvald og heimild til saksóknar í þeim málum sem það rannsakar. Því leggur 1. minni hluti til að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Hvaða heimildir er verið að taka af skattrannsóknastjóra og hvernig breytist starf hans? Hefur hann ekki sömu úrræði og áður? Sérstaklega er tekið fram að hann sé sjálfstæður í störfum sínum innan Skattsins.

En spurningin var þessi: Hvaða skerðingar hafa orðið á störfum og heimildum skattrannsóknarstjóra?

þá séum við um leið að segja að allar eftirlitsstofnanir eigi að fá ákæruvald. Hvers lags bull er þetta, herra forseti? Auðvitað er það ekki þannig. Við í Samfylkingunni viljum efla skattrannsóknir við viljum að skattrannsóknarstjóri fái aukin verkefni og fleiri bjargir til að vinna hratt og vel úr sínum málum. Það er þannig, og við þekkjum það vel, að nú þegar er ákveðinn tvíverknaður í kerfinu

og þá gengur þetta hraðar fyrir sig, sem væri bara gott fyrir okkur sem skattgreiðendur en líka fyrir þá sem verið er að rannsaka, að flýta niðurstöðunni. En það er fráleitt að mínu áliti að ætla að taka á þeim bunka sem situr á borði héraðssaksóknara,

Það má líka skoða svo margar skýrslur þar sem sérfræðingar á þessu sviði (Forseti hringir.) hafa mælt með því að styrkja embættið og gefa því fleiri bjargir til þess að vinna á alvarlegum skattsvikum.

hvaða sérfræðingar voru það? Fyrir nefndina kom fjöldi manns. Það mælti enginn með því, ekki einu sinni fyrrverandi skattrannsóknarstjórar, fyrrverandi ríkisskattstjórar að

það er verið að styrkja þær þannig að skattrannsókn og eftirlit sé virkt innan stjórnsýslustofnunarinnar og málum lokið þar, langflestum. um leið og skattsvik eru með þeim hætti að þau heyra undir alvarleg brot, undir hegningarlögin, er það miklu flóknara en að rannsaka skattalagabrot. Það fylgja því allt önnur brot. Þess vegna tel ég fráleitt í alla staði að öll þau mál verði bara hjá skattrannsóknarstjóra. Hvað lengi?

Herra forseti. Ég hjó ekki eftir ákveðinni spurningu í ræðu hv. þingmanns og ég er fegin að hann fékk bara tvær mínútur. En það er augljóst að við erum algjörlega ósammála í þessum efnum. Það eru til fjölmargar skýrslur, eins og oft hefur verið bent á, einmitt um kosti þess að skattrannsóknarstjóri fái ákæruvald og það er gagnrýnt að það hafi ekki verið skoðað sérstaklega að styrkja embættið frekar og færa því fleiri bjargir. Það sem fólk var að meta var hvort það gæti gengið upp að renna embættinu undir skattrannsóknarstjóra. Það kom fram í máli

er í grunninn á móti því sem hér er verið að gera og það er auðvitað bara réttur hvers og eins. Það er hins vegar kokhreysti mikil að vitna til þess að flestir sérfræðingar eða sérfræðingar leggist gegn þessu vegna þess að það er ekki þannig. Ég ætla að benda hv. þingmanni á umsögn sem ríkisskattstjóri sendi nefndinni, þar sem hann rekur þetta mál og segir m.a. að með þeirri breytingu sem hér er verið að gera, að ferli mála innan skattkerfisins í heild sinni sé á forræði sömu stofnunar, gefist tækifæri til að tryggja eins ríkt samráð og samstarf og kostur er og móta slík viðmið og stýra ferli mála með sem bestum hætti frá upphafi til enda. Síðan ætla ég að vitna orðrétt í þessa umsögn, með leyfi hæstv. forseta: „Með vísan til skýrari verkaskiptingar, hvort tveggja við mörk skattkerfisins og refsivörslukerfisins og á milli þeirra sem starfa við skatteftirlit og rannsóknir, aukins samráðs, skýrari viðmiða við málsmeðferð, aukins gagnsæis og tækifæra til nýtingar upplýsinga, þá telur ríkisskattstjóri tillögur frumvarpsins líklegar til þess að styrkja baráttuna gegn skattsvikum, með samstillingu þeirra úrræða og mannauðs sem skattkerfið hefur yfir að ráða.“ Þá spyr ég hv. þingmann: Er hún alveg fullviss um að þau rök, þær skoðanir og þær röksemdir og fullyrðingar sem ríkisskattstjóri hefur hér, og ég vitna í,

þá eigum við að gefa skattrannsóknarstjóra aukin verkfæri, ákæruvald og jafnvel fleiri verkefni, og horfa til Svíþjóðar hvað þetta varðar. Í Svíþjóð er skattrannsóknarstjóri ekki með ákæruvald en náin samvinna er á milli héraðssaksóknara og skattrannsókna þar. Til Til vara myndi ég vilja að við myndum herma eftir Svíum og líta til landa eins og Finnlands sem er aftarlega á merinni hvað þetta varðar og enn frekar ættum við að horfa til Þýskalands sem leggur mikið upp úr skattrannsóknum og tekur harkalega á þeim málum. En hér á Íslandi, í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, ætlum við að fara að stíga skref til að milda refsingar og draga tennur, sem ég held að sé augljóst, úr skattrannsóknum á Íslandi. Það finnst mér mikið óráð, forseti, og vil að þessu frumvarpi verði vísað til föðurhúsanna.

Ég vitnaði hér í umsögn skattstjóra þar sem hann fullyrðir að sú breyting sem verið er að gera muni styrkja baráttuna gegn skattsvikum.

að þetta skapi tækifæri til að nýta heildstæðar greiningar til áhættumats og forgangsröðunar við bæði skattrannsóknir og skatteftirlit á grundvelli yfirsýnar yfir ferlið allt frá framtals- eða skýrsluskilum til innheimtu. Hann er sem sagt að fullyrða það að hér sé verið að stíga skref í þveröfuga átt við það sem hv. þingmaður heldur hér fram. Það er verið að styrkja skattrannsóknir. Það er verið að styrkja baráttuna gegn skattsvikum og undir þetta taka

Herra forseti. Auðvitað hafna ég ekki öllu sem stendur í þessari umsögn og hv. þingmaður er að þvæla málin til þess að taka ekki á því sem skiptir mestu máli hér. Skattstjóri núverandi, sá einstaklingur, stóð að skýrslu ásamt tveimur öðrum sérfræðingum í skattamálum þar sem hann mælti eindregið með því að skattrannsóknir á Íslandi yrðu styrktar og embætti skattrannsóknarstjóra fengið ákæruvald þannig að það eru sannarlega tvær hliðar á þessu máli. En ég skil það vel að yfirmaðurinn sem á að fá skattrannsóknir inn til sín

og það má gera án þess að renna stofnununum saman. Það er auðvitað augljóst, og það sér hver maður, að þegar á að breyta ferlinu þannig að alvarleg skattalagabrot upp á tugi milljóna króna eru bara sett í eitthvert sektarferli og fara ekki í saksókn þá erum við að milda hvernig við tökum á skattalagabrotum hér á landi. Það hljóta allir að sjá. Rökin sem gefin eru í greinargerð með frumvarpinu eru að það þurfi að minnka bunkann sem liggur á borði héraðssaksóknara. Það má gera það með öðrum hætti en að veikja skattrannsóknir og gera lítið úr skattalagabrotum á Íslandi.

Umræða um breytingu á lögum um skatta og gjöld til eflingar á skattalegu umhverfi lögaðila sem starfa til almannaheilla og falla undir þriðja geirann hefur átt sér þó nokkurn aðdraganda.

íþróttahreyfingarinnar og fól í sér að íþrótta- og ungmennafélög yrðu undanþegin virðisaukaskatti af starfsemi sinni að öllu leyti

og áhrif skipulagðs íþróttastarfs á vegum íþróttahreyfingarinnar í víðu samhengi. Hlutverk ríkisins hlyti að vera að tryggja sem besta umgjörð og aðbúnað fyrir almennings- og afreksíþróttir þjóðinni til heilla.

Frumvarpið var til breytinga á lögum um virðisaukaskatt og miðaði að því að breyta virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnar með sama hætti og lagt er til í þingsályktunartillögunni. Með frumvarpinu var lagt til að öll sölustarfsemi íþróttafélaga yrði undanþegin virðisaukaskatti ásamt því að endurgreiða að fullu virðisaukaskatt sem greiddur væri vegna vinnu manna við nýbyggingu, endurbyggingu og viðhald íþróttamannvirkis ásamt þjónustu vegna hönnunar og eftirlits með nýbyggingu, endurbyggingu eða viðhaldi þess háttar húsnæðis sem og af efniskaupum til slíkra framkvæmda.

formennsku hv. þm. Jóns Gunnarssonar fram frumvarp til laga um endurgreiðslu til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda. Með frumvarpinu var lagt til að setja á fót sérstakt endurgreiðslukerfi til að efla hvers kyns starfsemi félagasamtaka til almannaheilla hér á landi.

um breytingar á skattalegu umhverfi lögaðila sem starfa til almannaheilla og falla undir þriðja geirann, með það að markmiði að efla það mikilvæga starf sem þar fer fram, hefur átt nokkurn aðdraganda. Með frumvarpinu sem hér er til umfjöllunar eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum um skatta og gjöld með þessu markmiði. Meðal annars er lagt til að lögaðilar sem starfa til almannaheilla verði undanþegnir tekjuskatti af tilgreindum fjármagnstekjum, fest verði í sessi heimild þeirra til að fá endurgreidd 60% virðisaukaskatts af vinnulið vegna byggingarvinnu, að hlutfall frádráttarheimildar atvinnurekenda vegna fjárframlaga til almannaheilla tvöfaldist í tilteknum tilvikum og að einstaklingum verði heimilt að draga tiltekin fjárframlög til lögaðila sem starfa til almannaheilla frá skattskyldum tekjum að nánari skilyrðum uppfylltum. Nánari umfjöllun um efni frumvarpsins er að finna í 3. kafla greinargerðar með því.

Þeir skattalegu hvatar sem lagðir eru til í frumvarpinu ná því til lögaðila sem falla undir 4. tölulið 4. gr. laga um tekjuskatt.

þ.e. að hagnaði sé einungis varið til almannaheilla og að lögaðili hafi það að eina markmið samkvæmt samþykktum sínum. Í umsögn Skattsins er bent á að ekki liggi fyrir hvort hagnaði hafi einungis verið varið til almannaheilla fyrr en við álagningu, eða um það bil tíu mánuðum eftir lok reikningsárs.

Að höfðu samráði við Skattinn lagði ráðuneytið til að gerðar yrðu breytingar á 1. gr. frumvarpsins, sem og afleiddar breytingar á öðrum ákvæðum þess til samræmis. Með vísan til minnisblaðs ráðuneytisins leggur meiri hlutinn til

þeim verði slík starfsemi heimil innan þeirra marka sem tilgreind eru í samþykktum lögaðilans og leiða megi beint af tilgangi hans eða ef starfsemi hefur aðeins óverulega fjárhagslega þýðingu með tilliti til heildartekna lögaðilans. Sú heimild er í samræmi við 2. gr. laga um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, nr. 119/2019. Til samræmis við framangreint leggur meiri hlutinn til breytingar á öðrum ákvæðum frumvarpsins, þannig að þau félög sem falli undir nýjan 9. tölulið 4. gr. tekjuskattslaga njóti þeirra ívilnana sem frumvarpið kveður á um.

Í umsögnum sem bárust nefndinni komu fram áhyggjur af því að upptalning á þeirri starfsemi sem telst til almannaheilla kynni að útiloka ýmis samtök sem starfa í þágu tiltekinna réttinda frá því að njóta þeirra ívilnana sem kveðið er á um.

Í greinargerð með frumvarpinu er tilgreint í dæmaskyni hvaða starfsemi falli undir ákvæðið. Þótt hafa beri slíka dæmatalningu til hliðsjónar við fyllingu hugtaka eins og „menningarmálastarfsemi“ eða „mannúðarstarfsemi“ ræðst það að lokum af eðli starfseminnar hvort hún teljist falla þar undir.

Að sama skapi teljist starfsemi um bættan hag jaðarsettra hópa til mannúðarstarfsemi. Meiri hlutinn bendir á að þær skilgreiningar sem lagt er til

Í því ljósi telur meiri hlutinn óheppilegt að íþróttastarfsemi sé sérstaklega tilgreind í b-lið ákvæðisins. Annars vegar telur meiri hlutinn augljóst að íþróttastarfsemi falli almennt undir æskulýðs- og menningarmálastarfsemi og hins vegar kann slík tilgreining að skapa vafa að

þar sem kveðið verði á um rétt lögaðila sem starfa til almannaheilla til endurgreiðslu 60% virðisaukaskatts sem þeir hafa greitt af vinnu manna á byggingarstað við byggingu,

50/1988, eiga þeir lögaðilar sem fjallað er um í frumvarpinu rétt á 100% endurgreiðslu vegna þeirra verkþátta sem að framan er getið til ársloka 2021. Meiri hlutinn telur skynsamlegt að endurgreiðsluhlutfallið verði áfram 100% til 31. desember 2025 þannig að ráðrúm gefist til þess að meta áhrif þeirrar ívilnunar á starfsemina. Jafnframt er lagt til að kveðið verði á um að endurskoðun ákvæðisins skuli fara fram fyrir lok gildistíma þess.

Ef við horfum til nágranna okkar á Norðurlöndum og víðar þá eru samtök og félög sem starfa í þessum geira

sem er öllum til heilla hvar sem er, því að mörg eru félögin og starfsemin fjölbreytt. En fyrst og fremst snýr þetta að félögum sem eru rekin,

Hæstv. forseti. Við ræðum hér um breytingar á ýmsum lögum um skatta og gjöld, skattalega hvata fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla. Hér er verið að leggja til breytingar í þá veru að efla almannaheillastarf í gegnum skattalega hvata til þriðja geirans, sem við stundum köllum svo, jafnframt til einstaklinga og fyrirtækja sem leggja þeirri starfsemi lið með vinnu, gjöfum, fjárframlögum og öðrum slíkum stuðningi. Ég vil taka undir með hv. framsögumanni og þingmanni, Þórarni Inga Péturssyni, sem endaði á að

að það sé komið alla leið hingað inn í þingsal í 2. umr. í þessari samstöðu, með þeim breytingum sem nefndin leggur til. Ég tel þessar breytingar til bóta og

svo mörgum sviðum; á vettvangi íþrótta, tómstunda, æskulýðsstarfs, ekki síst barna og unglinga, góðgerðarfélaga, mannúðarsamtaka, hjálparsamtaka og fleiri, starfi sem við þurfum svo sannarlega á að halda sem samfélag og gætum ekki borið uppi ef það ætti allt saman að fara í gegnum sjóði ríkisins. Mál af þessum toga hafa nokkrum sinnum verið lögð fram af þingmönnum vegna þess að hugurinn er góður að baki því og áhuginn er til staðar til að efla og styðja þetta starf.

Síðustu ár hefur verið unnið að endurskoðun á reglum um virðisaukaskatt og vörugjöld í því skyni að einfalda og bæta skilvirkni kerfisins.“ Á þessum tíma var skipaður stýrihópur

Hann lagði jafnframt fram tillögur að breytingum á ýmsum sköttum sem rötuðu í það frumvarp sem við fjöllum um hér og lúta að erfðafjárskatti, fasteignaskatti, fjármagnstekjuskatti, stimpilgjaldi, virðisaukaskatti og stuðningi vegna mannvirkjagerðar og tekjuskatti.

Svo störfuðu með hópnum Hlynur Ingason og Ingibjörg Helga Helgadóttir, lögfræðingar í ráðuneytinu. Ég vil nota tækifærið hér og þakka þessum öfluga hópi fyrir samstarfið og vinnuna og þá skýrslu sem liggur til grundvallar frumvarpinu.

Að sama skapi var mikilvægt að gera einhvers konar samanburð á því hvernig þetta tíðkast í samanburðarlöndum okkar. Við lögðum í þó nokkra vinnu í þeim efnum, sem var mjög notadrjúgt, vil ég segja, við framhaldið og vinnslu málsins. Þrátt fyrir að ýmis almannaheillastarfsemi hafi um langt skeið notið skattalegra ívilnana, skattfrelsis, undanþága, endurgreiðsluheimilda eða skattfrádráttar, má segja að

Við lögðum því á það áherslu að ekki væri einungis mikilvægt heldur forsenda þess að slíkar ívilnanir yrðu tækar, að rammi og skilgreining á hugtakinu almannaheill væri skýr og skráning hjá Skattinum grundvallarskilyrði.

enda hefur það algjöra lykilþýðingu þegar kemur að hinu skattalega umhverfi, utanumhaldinu, aðhaldinu og eftirlitinu. Það er ekki langt síðan við samþykktum lög um almannaheillastarfsemi yfir landamæri.

Í annan stað má segja að áhugi þingmanna á að auka hvata og stuðning um langa hríð hefur skapað væntingar. Ég held að við flest okkar höfum orðið vör við það. Það má kannski segja að sporgöngumenn í grasrót almannaheillafélaga sitji svolítið eftir vegna þess að það er langur tími liðinn frá því að við fórum að fjalla um þessi mál að einhverju marki með það í huga að ná einhverjum framgangi. En ég veit að nefndin ræddi viðmiðunarmörkin töluvert. Umsagnirnar bera það með sér að það er almenn ánægja með frumvarpið og ekki síst þann áfanga að sýna stuðning við þessa mikilvægu starfsemi í verki, efla og virða sjálfboðaliðastarfið í landinu.

mun koma til góða við mannvirkjagerð og kannski ekki síst viðhald. Á mörgum sviðum er það stór hluti af starfsemi, en á öðrum sviðum mun minni hluti af starfsemi og ég sá það líka í athugasemdum við málið.

Það held ég að eigi eftir að gagnast mjög víða og verða mjög drjúg viðbót. Mér verður hugsað til hugmyndafræði bakvarðasveita í víðum skilningi í þeim efnum og er þekkt. Ég ætla að fara að ljúka þessari ræðu minni en ég get bara viðurkennt að ég er mjög ánægður með þetta mál. Ég vil líka taka það fram að það er búið að fjármagna þetta mál, það er fjárheimild á bak við það upp á 2,1 milljarð

Ég er kannski líka að segja þetta vegna þess að ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum ekki alltaf upptekin af því; þessi störf þriðja geirans byggja á sjálfboðaliðum og byggja á þeirri sýn að fólk vilji leggja eitthvað af mörkum án þess endilega að fá greitt í fjármunum til baka.

byggja yfir viðkomandi starfsemi. Er það sveitarfélagsins eða er rétt að félagasamtökin komi að þessu? Við höfum séð alls konar sambland af því í gegnum tíðina.

En ég vil segja: Það er líka rosalega mikilvægt hjá þessum almannaheillafélögum að horfa svolítið til deilihagkerfisins, ef ég má orða það með þeim hætti. Ég er með öðrum orðum að segja að ekki þurfi allir að eiga kassa utan um sína starfsemi. Það er of algengt að minni almannaheillafélög ráðist í einhvers konar uppbyggingu, fjárfestingu,

sveitarfélög hefðu líka tækifæri til að deila aðstöðu með alls konar félagasamtökum, t.d. skólahúsnæðinu okkar sem er með því glæsilegra, held ég, sem þekkist.

að þau þurfi í öllum tilfellum að eiga fasteignir ein. En svo sjáum við líka og höfum haft af því fregnir, væntanlega margir þingmenn, að með samþykkt þessa frumvarps og sérstaklega þess ákvæðis sem hér er undir, sem er

Ég fagna því mjög hversu mikil samstaða virðist vera um framgang þessa máls. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að hér sé verið að stíga mikið gæfuspor vegna þess að skilaboðin úr þessum sal, með þessu frumvarpi, til frjálsra félagasamtaka, sem vinna að almannaheillum, hvort sem það eru íþróttafélög, björgunarsveitir, líknarfélög ýmiss konar eins og Krabbameinsfélagið, Barnaheill eða náttúruverndarsamtök, eru þessi: Við kunnum að meta það sem þið eruð að gera.

Það eru skilaboðin úr þessum sal, til þeirra þúsunda sjálfboðaliða sem leggja það á sig að taka þátt í starfsemi almannaheillafélaga á ýmsum sviðum. Það er ekki ónýtt að vera hér sem þingmaður og taka þátt í að stíga slíkt gæfuspor. Ég held að við eigum að vera nokkuð hreykin, en við eigum líka að gefa fyrirheit um að hér verði ekki látið staðar numið heldur munum við þróa þetta áfram eftir því sem reynslan gefur tilefni til. Við erum líka að segja við sjálfseignarstofnanir sem styðja við námsmenn, sem styðja við rannsóknir og þróun: Við vitum hversu mikilvægt starf ykkar er. Við vitum hversu mikilvægur Háskólasjóður er t.d. fyrir Háskóla Íslands.

Virðulegur forseti. Frá því að heimsfaraldur kórónuveirunnar reið yfir hefur fjárfesting dregist verulega saman og atvinnuleysi aukist til muna. Hið opinbera hefur brugðist við slaka í fjárfestingum með auknum útgjöldum til opinberra framkvæmda en skortur er á fjárfestingu af hálfu einkaaðila. Á sama tíma er ljóst að baráttan við loftslagsvána hverfur ekki þrátt fyrir að heimsfaraldurinn gangi yfir og áfram er nauðsynlegt að aðgerðir stjórnvalda styðji við stefnumótun um árangur í þeim efnum.

og hins vegar er kveðið á um heimild til að reikna sérstakt fyrningarálag af kaupverði ákveðinna umhverfisvænna atvinnurekstrareigna sem aflað er á árunum 2021 og 2022. Eins og ég sagði áðan hefur atvinnuvegafjárfesting dregist verulega saman. Frumvarpið miðar því að því að skapa almenna atvinnurekstrarhvata til fjárfestingar. Með þessum skattalegu ívilnunum ætlum við okkur að ýta undir fjárfestingar í umhverfisvænum eignum. er þetta liður í aðgerðum stjórnvalda til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldursins og hluti af stefnumótun um árangur í baráttunni gegn loftslagsvánni.

Ef fyrningarhlutfallið verður 15%, líkt og lagt er til, nemur ívilnunin 3% kaupverðs hjá félögum sem sæta 20% tekjuskatti. Það væri þá 5,64% kaupverðs hjá félögum sem sæta 37,6% tekjuskatti, en gæti numið allt að 7% kaupverðs hjá sjálfstætt starfandi fólki. Hv. efnahags- og viðskiptanefnd óskaði eftir minnisblaði frá ráðuneytinu um þetta mál. Þar kom fram sú afstaða að miðað hefði verið við að ívilnunin væri 3%, óháð rekstrarformi. Þess vegna leggur nefndin til breytingu þess efnis að ívilnunin verði 5% af kaupverði, óháð rekstrarformi. Þá leggur nefndin til að heimild til fyrningarálags gildi til loka árs 2025. Með þessu verður betur stutt við græna fjárfestingu, sjálfbæra þróun og breytta hegðun í loftslagsmálum. Nefndin telur að tímabil fyrningarálagsins sé of stutt til þess að markmiðum frumvarpsins verði náð að fullu. Nefndin beinir því til ráðuneytisins að leggja mat á reynsluna af sérstöku fyrningarálagi fyrir lok árs 2025. Þá erum við að velta fyrir okkur hvort ekki sé ástæða til að gera þetta ákvæði varanlegt. varanlegt. Í frumvarpinu er talað um BAT-viðmiðunarskýrslur. Ég ætla að leyfa mér að efast um að margir viti nákvæmlega um hvað fjallað er um þar.

Alla jafna sé örlítið jarðefnaeldsneyti nýtt til þess að ná því hitastigi í vélinni að hún geti brennt lífeldsneytinu. Því leggur nefndin til að 100%, sem tilgreind voru í frumvarpinu, verði breytt í 85%.

segir að slík birting geti haft letjandi áhrif á nýtingu úrræðisins enda geti upplýsingar um fyrningarálag opinberað trúnaðarupplýsingar hjá fyrirtækjunum.

að mæla fyrir um slík ákvæði og tiltekin fjárhæðarmörk eins og gert er í frumvarpinu. Við teljum Við teljum nægjanlegt að ríkisskattstjóri leggi mat á það hverju sinni hvernig skatteftirliti er háttað, hvort og hvaða fjárhæðarmörk séu notuð til viðmiðunar við það mat og hvaða gögnum og skýringum hann óskar eftir frá skattaðila í því skyni hverju sinni. Þess vegna leggur nefndin til að það falli brott vegna þess að eftir þetta samráð teljum við að ríkisskattstjóri hafi þær heimildir sem til þarf til að óska eftir öllum þeim gögnum sem ástæða þykir til til að meta þessar fjárfestingar. Í frumvarpinu var kveðið á um að fyrirtæki í eigu eða ábyrgð ríkisins eða sveitarfélaga féllu ekki þarna undir, og ekki heldur skattaðilar sem teljast vera í fjárhagsvanda.

Við segjum það hér í svolítið löngum texta sem ég ætlaði að reyna að lesa ekki allan upp. En við teljum sem sagt ekki ástæðu til að hafa þessi skilyrði í frumvarpinu.

Það væri ekki nema ef hægt væri að snúa við rekstrinum og mynda hagnað umfram eldra uppsafnað tap þannig að þá fyrst yrði gengið á fyrningarálagið. Ef ljóst væri að það myndi takast þá væri félag vart í fjárhagsvanda,

Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef farið hér yfir og þeim tæknilegu breytingum sem liggja fyrir. Ágúst Ólafur Ágústsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson rita undir nefndarálit þetta með fyrirvara sem þeir hyggjast gera grein fyrir í þingræðu.

Það er m.a. vegna þess sem ég fór hér yfir, að við höfum því miður séð atvinnufjárfestingu dragast verulega saman og við vitum að það skiptir máli fyrir hagvöxt framtíðarinnar að atvinnufjárfesting sé veruleg. Með þessu viljum við ýta undir það, en ekki bara það, við horfum einnig til hvers konar viðspyrnu við sjáum út úr þessu kófi. Við erum að hvetja til grænna fjárfestinga og ýta með því undir þau markmið sem við höfum sett okkur í loftslagsmálum. Það held ég að sé ofboðslega mikilvægt. Þá má velta fyrir sér af hverju þetta er Covid-aðgerð en ekki bara almenn aðgerð. Það er eitt af því sem ég velti fyrir mér. Ég kom aðeins inn á það í umfjöllunin minni

og ekki þurfa að flækja kerfið með slíku, en hitt sjónarmiðið er að við munum örugglega þurfa að horfa til þess í töluvert langan tíma að hvetja enn frekar til grænna fjárfestinga. Það er samt sem áður þannig að eins gott og frábært og þetta frumvarp er og markmiðið með því, þá má alveg eiga von á því að það verði eitthvert flækjustig við útfærsluna.

Þess vegna held ég að það sé mikilvægt að slík samantekt myndi liggja fyrir áður en ákveðið væri nákvæmlega með hvaða hætti ætti að ráðast í skattalega hvata til lengri tíma litið.

En stóra málið er að við þorum að stíga þessi skref. Ég held að þetta skref sé mikilvægt og við eigum að þora að stíga það. Þess vegna er ég þakklát hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fyrir að koma með þetta mál hér inn og nefndinni fyrir að afgreiða það hér út. Ég treysti á að við hér í þingsal munum ná að klára þetta mál hér á allra næstu dögum, vegna þess að ég veit ég veit að það eru fyrirtæki úti í samfélaginu sem bíða þess að sjá hvaða niðurstöðu við fáum í þetta mál. Ég er algjörlega sannfærð um að þetta verður hvati til frekari fjárfestinga og það er það sem við þurfum á þessum tímapunkti.

sem fram fer smávægileg lagfæring sem ekki er ætlað að hafa efnisleg áhrif, vonandi þannig að við þurfum ekki að standa hér aftur og leiðrétta það.

þm. Sara Elísa Þórðardóttir, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk álitinu. Undir það skrifa auk mín, sem er framsögumaður, hv. þingmenn Ari Trausti Guðmundsson, Guðjón S. Brjánsson, Hanna Katrín Friðriksson, Líneik Anna Sævarsdóttir og Vilhjálmur Árnason.

ágætt að rekja það, svo að við höfum það öll í huga, af hverju farið er í þessa breytingu. Þetta kemur frá óveðursnefndinni svokölluðu

gerðar þær breytingar á skipulagslögum að raflínunefnd taki ákvörðun um slíkar framkvæmdir þvert á sveitarfélög sem verði nokkurs konar yfirhattur yfir sveitarfélög.

sérstaklega frá Reykjavíkurborg í gegnum fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

verði styttur úr sex vikum í fjórar og svo nýmæli um landfræðilega gagna- og samráðsgátt sem starfrækt verði af Skipulagsstofnun. Hvað varðar raflínunefnd þá komu þau sjónarmið fram að fyrirkomulagið sem lagt er til í frumvarpinu með raflínunefnd vegi að skipulags- og sjálfsákvörðunarvaldi sveitarfélaga og skapi með því óásættanlegt fordæmi um takmörkun á þeim rétti sveitarfélaga. Þá var ekki ljóst að þetta fyrirkomulag myndi leysa nokkurn vanda. Ljóst er að frumvarpið felur í sér frávik frá meginreglum skipulagslaga um að sveitarfélög fari með skipulagsvaldið. Öll slík frávik ber að túlka afar þröngt. Meiri hlutinn bendir á að nú þegar setji ýmis lög takmarkanir á heimildir sveitarfélaga til ákvarðanatöku um landnotkun við skipulagsgerð eins og fjallað er um í greinargerð frumvarpsins. Það er kannski, forseti, ágætt að hafa það í huga að nú þegar eru ýmsar áætlanir, ýmsar samþykktir, sem við gerum hér, og ekki er hægt að horfa fram hjá því

Meiri hlutinn áréttar að ákvæði frumvarpsins eru skýrt afmörkuð að efni, þ.e. þau taka einungis til lagningar raflína í flutningskerfi raforku. Ákvæðin ná ekki til annarra innviða eins og samgönguframkvæmda. Er það mat meiri hlutans að þær skapi ekki fordæmi varðandi frekari takmörkun á skipulagsvaldi sveitarfélaga. Ég ætla, forseti, einfaldlega að nefna fílinn í stofunni því hér er sérstaklega talað um þann vilja meiri hluta nefndarinnar, sem kemur líka skýrt fram í máli ráðherra málaflokksins, að þetta eigi eingöngu við um raflínur í flutningskerfi raforku. Þetta á ekki við um samgönguframkvæmdir, þetta á ekki við um flugvöllinn í Reykjavík, svo að dæmi sé tekið, því að í ofanálag við það dæmi sem ég nefndi hér áðan, um umræður um skipulagsvald sveitarfélaga, þarf náttúrlega að horfa til þess að reglulega koma fram frumvörp hér á Alþingi um að ganga á skipulagsvald Reykjavíkurborgar varðandi það landsvæði sem nú er helgað flugvelli. Þess vegna skil ég vel að fulltrúar Reykjavíkurborgar hafi varann á sér að öllum svona málum kemur. Einmitt þess vegna, í góðu samráði og samtölum í nefndinni, kveðum við svona sterkt að orði í álitinu. Framkvæmdir við meginflutningskerfi raforku eru sérstaks eðlis, liggja yfir mörk nokkurra sveitarfélaga og eru ólíkar ýmsum öðrum samfélagslegum innviðum, sem að mati meiri hlutans réttlæta að umfjöllun um skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi hljóti sérstaka málsmeðferð.

að töluverðar tafir hafi orðið síðustu ár í undirbúningsferli framkvæmda við flutningskerfi raforku og þá sérstaklega við meginflutningskerfið sem er á ábyrgð Landsnets. Að mati meiri hlutans er nauðsynlegt að tryggja afhendingaröryggi raforku um land allt með hliðsjón af markvissri atvinnu- og byggðaþróun og þar með brýnt að einfalda og flýta ferli ákvörðunartöku um lagningu raflína, og hlíta þá niðurstöðu þess starfshóps sem skipaður var, og ég kom hér inn á áðan sem fór yfir stöðuna eftir óveðrið — óveðursnefndin eins og hún hefur verið kölluð.

meiri hlutans er hér farið bil beggja og telur meiri hlutinn ráðlegt að miða breytinguna að sinni einvörðungu við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. En við beinum því til ráðuneytisins að fara heildstætt yfir kynningar og samningskröfur skipulagslaga með það að markmiði að tryggja skilvirka stjórnsýslu en um leið gæta að rétti almennings til að taka þátt í skipulagsbreytingum í sínu nærumhverfi. Ég ætla, forseti, að leyfa mér aðeins að tala aftur um önnur mál en þau sem hér eru undir. Ég hef einmitt líka upplifað það á síðustu mánuðum og misserum að fólk sem hefur sterkar skoðanir á umsagnarfresti skiptir oft um skoðun eftir því hvað er undir. Þetta hef ég upplifað í vinnu minni við að leiða starfshóp um endurskoðun á lögum um mat á umhverfisáhrifum. Ég er þeirrar skoðunar, og ég fagna því mjög að það hafi leitað inn í nefndarálitið, að við þurfum einfaldlega að setjast yfir þetta heildstætt, við þurfum að sjá hvaða frestir það eru sem eru í gildi í

Umsagnaraðilar lýstu allir ánægju sinni með tilkomu gáttarinnar, hvöttu raunar til þess að hún yrði tekin í notkun sem fyrst. Þó þyrfti að gæta þess að hún yrði sniðin að þörfum og verklagi sveitarfélaga jafnt sem Skipulagsstofnunar og bent var á

þau hverfast að miklu leyti um svipaða hugmynd, þ.e. gagnagátt þar sem allir aðilar máls geti nálgast öll gögn er málið varða hverju sinni. Aðgangur að gögnum er eitt af lykilatriðunum í Árósarsáttmálanum sem tryggir rétt almennings til upplýsinga og þess vegna fögnum við þessu mjög, þessum tilslökunum eða umbótum í þá átt að opna opna fyrir aðgang í gegnum gátt. Meiri hlutinn leggur fram breytingartillögur

Þá hefði hugtakið staðfesting tiltekna merkingu í skipulagslögum og færi betur á því að samræma orðalagið að þessu leyti raforkulögum. Meiri hlutinn tekur undir það og leggur til breytingu þess efnis að vísað sé til samþykktrar kerfisáætlunar í stað staðfestrar í 1., 2. og 7. gr. frumvarpsins.

Fram kom að ósamræmi er milli þess og ákvæðis 14. gr. þar sem fram kemur að raflínunefnd sé heimilt að innheimta kostnað vegna skipulagsvinnu nefndarinnar af framkvæmdaraðila. Meiri hlutinn leggur til breytingu á 14. gr. þannig að samræmi verði milli þessara ákvæða, þ.e. að raflínunefnd innheimti kostnaðinn. Þá eru lagðar til nokkrar breytingar sem eru tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif.

Ari Trausti Guðmundsson, Guðjón S. Brjánsson, Hanna Katrín Friðriksson, með fyrirvara, Jón Gunnarsson, Líneik Anna Sævarsdóttir og Vilhjálmur Árnason.

sem frumvarpið felur í sér, með býsna góðum rökum, það skal ekki horft fram hjá því, sérstaklega í ljósi þess áfalls sem stór hluti landsins varð fyrir um síðustu áramót í kjölfar óveðursins, en það breytir því ekki að inngrip í lögvarinn rétt sveitarfélaga er býsna stórt skref. Við lögðum töluverða vinnu í að koma þessu nefndaráliti, orðalaginu í kaflanum um raflínunefnd og raflínuskipulag, í þann farveg að það yrði alls ekki

að því þannig að við vildum binda sem fastasta hnúta utan um akkúrat þetta og ég tel okkur hafa gert það. Nefndarálit er lögskýringargagn og ég á erfitt með að sjá að hægt sé að vera mun skýrari í orðalagi en við erum hér. Við segjum einfaldlega:

til annarra innviða eins og samgönguframkvæmda. Það er mat meiri hlutans að það skapi ekki fordæmi varðandi frekari takmörkun á skipulagsvaldi sveitarfélaga.

varðandi afstöðu ráðherrans varðar þá var ég sem framsögumaður málsins að sjálfsögðu í náinni samvinnu við ráðherrann og þá var upplýsingagjöf á báða bóga varðandi það hvernig um þetta var búið í nefndarálitinu og þar vorum við alveg samstiga.

hugmyndir um hvernig hægt væri — ég segi nú kannski ekki eitt skipti fyrir öll, en í stóru myndinni — að koma málum fyrir þannig að um þau ríkti sæmileg sátt og við værum ekki að ræða þau svona ad hoc í hvert einasta skipti og þá út frá pólitískum augum hvers og eins,

þar sem Alþingi, löggjafinn, er að horfa á einhverja stærri heildarmynd og það getur á einhvern hátt rekist á hugmyndir í minni einingum.

að alþjóðlegum samningum og gefið þar eftir að einhverju leyti réttinn til að taka ákvarðanir en gert það með opin augun. Þannig er alltaf best að maður takmarki eitthvað af sínum réttindum. Ég held að öflugri og stærri sveitarfélög

Það mál sem við tölum hér um, frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum (uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis),

stutt þetta mál og verið á meirihlutaáliti ef ég er í góðri trú, eins og ég held að aðrir í nefndinni séu, um að við séum að segja eitt en ráðherra sjái út úr því

á því stóra kerfi sem flutningskerfi raforku er. Þannig að það er kannski spurningin. Það vill svo til þegar þessi mál eru skoðuð í samhengi í Evrópu

Við sem upplifðum þetta veður í desember 2019 beint, og raunverulega hvað þetta hefði getað farið miklu verr, þarna gengu ákveðnar línur mjög tæpt,

Ástæða fyrirvara míns hér lýtur ekki að því að við séum að fara þessa leið til að tryggja rafmagnsöryggi heldur að sú áhætta sé fyrir hendi að við höfum ekki girt nægilega vel fyrir það að þetta sé fordæmisgefandi fyrir ýmis önnur mál sem koma upp og hafa verið ítrekuð hér, bæði af mér og framsögumanni. Þau koma ekki rafmagnsöryggi við heldur hinum ýmsu málum sem varða sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga og ég nefni þar aftur hálendisþjóðgarð,

að reyna með öllum ráðum að koma í veg fyrir að sú staða sem kom upp í kringum síðustu áramót komi upp aftur.

að hv. þm. Njáll Trausti Friðbertsson komi hingað upp og lesi eitthvað annað og verra í orð mín en þar stendur, alveg sama hvaða verkefni hann stendur frammi fyrir núna. Það er ekkert í málflutningi mínum þar sem ég geld varhuga við því að hér sé gengið lengra en við ætlumst til í lögskýringargagni okkar. Það er ekkert í málflutningi mínum sem verðskuldar einhverjar pólitískar pillur um að ég og félagar mínir í Viðreisn áttum okkur ekki á þjóðarhagsmunum. Það getur hins vegar vel verið að ég leggi annað í hugtakið þjóðarhagsmunir en hv. þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Það er allt önnur og lengri saga og mér duga ekki tvær mínútur til að fara yfir það. En hafi hv. þingmaður áhuga á djúpri samræðu um það

Það mál sem við ræðum hér er sett fram til að bregðast við ástandi sem bregðast þarf við. Óveðrið sem gekk yfir norðurhluta landsins í desember 2019 sýndi fram á veikleika í dreifikerfi raforku, veikleika sem við

og aldrei næst að mynda sátt á milli framkvæmdaraðila og íbúanna meðfram línunni og íbúanna sem taka eiga við raforkunni.

frá nokkrum þingmönnum Sjálfstæðisflokksins þar sem beinlínis er lagt til að binda í lög eina framkvæmd til að komast fram hjá sjálfsögðu valdi íbúa sveitarfélags yfir skipulagi síns svæðis. Það frumvarp sem við ræðum hér er hins vegar, eins og fram hefur komið í máli allra ræðumanna, inngrip í sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga, inngrip í þann rétt fólks að hafa áhrif á nærsamfélag sitt.

ber t.d. með sér að það sé með nokkrum semingi sem það sætti sig við þessa leið. Það gerir það með þeim fyrirvara að hér á Alþingi verði sá skilningur staðfestur að ekki séu áform um frekari skref í þá átt að færa skipulagshlutverkið frá sveitarfélögum. Sambandið áttar sig á nauðsyn inngrips í þessa tilteknu tegund framkvæmda á þessum tímapunkti en að þar við skuli sitja. Reyndar bóka tveir stjórnarmenn sambandsins gegn þessari sameiginlegu niðurstöðu, telja að hér sé óásættanlegt fordæmi sem vegi að skipulags- og sjálfsákvörðunarvaldi sveitarfélaga. Það vill svo til að þar er um að ræða fulltrúa

og segir að um sé að ræða óásættanlegt fordæmi þar sem vegið sé að skipulags- og sjálfsákvörðunarvaldi sveitarfélaga. Þetta segir fulltrúi Reykjavíkurborgar ekkert út í loftið vegna þess að hann veit hvað hangir á spýtunni ef fordæmi skapast.

þegar einhverjum fulltrúum í forsætisnefnd þótti Reykjavíkurborg hafa staðsett listaverk sem þeim var ekki þóknanlegt of nálægt þinghúsinu. Þá vildu þingmenn bara bregðast við með því að einangra þingið í bómull þar sem ríkið hefði skipulagsvald, 20 m frá Ráðhúsi Reykjavíkurborgar sem hefði misst skipulagsvaldið yfir þessu svæði. En frá Ráðhúsinu er svo sem ekki mikið lengri vegur yfir á

Verið er að vinna í öllum þessum vanköntum á ferlinu sem hafa valdið því að stærri framkvæmdir, eins og Suðvesturlína,

Þar að auki þyrfti ríkið kannski að eiga orð við framkvæmdastofnanir sínar. Það eru ekki mjög margir aðilar sem sem lenda í þessum vandræðum gagnvart kerfinu sem eru í framkvæmdum sem teygja sig þvert á sveitarfélagamörk. Það er Landsnet sem er í stóru raforkukerfunum og það er Vegagerðin sem er í stóru samgönguframkvæmdunum og báðar þessar stofnanir virðast allt of oft lenda í endalausum deilum við sveitarfélög, jafnvel bara um hluta af þeim framkvæmdum sem til skoðunar eru. Í Suðvesturlínu held ég að eini ásteitingarsteinninn núorðið sé einhver pínustubbur hjá sveitarfélaginu Vogum þar sem sveitarfélagið er alveg hart á því að fá línuna í jörð en Landsnet er grjóthart á því að það verði ekki. Hvort þurfum við að breyta lögum eða láta fólk bara finna einhverja leið til að sættast? Á ekki Landsnet að geta beygt sig undir vilja sveitarfélaga þegar svona háttar Ég hef lagt fram breytingartillögu við frumvarpið sem felur í sér að felldur verði brott sá hluti þess sem lýtur að raflínunefnd og raflínuskipulagi vegna þess að frumvarpið felur í sér veigamiklar breytingar sem geta skapað varasamt fordæmi þar sem skipulagsvaldið er fært frá sveitarfélögunum og getur dregið úr möguleikum almennings til að hafa áhrif á stefnumótun í skipulagsmálum. Með þessu er ég ekki að gera lítið úr vandanum sem við stöndum frammi fyrir, heldur bara að leggja til að skoðuð verði leið sem byggir á traustari lagaramma en hér er lagt upp með.

sýn. Við eigum einmitt mörg dæmi um stærri framkvæmdir sem erfitt er að koma áfram vegna þess að flækjustigið er til staðar þegar margir aðilar koma að

brást ráðherrann með því að segjast vera tilbúinn til að taka umræðu um þessa grunninnviði en vildi benda sérstaklega á frumvarp sitt, frumvarpið sem við ræðum hér í dag,

Allt sem ráðherrann sagði í gær bendir til þess að hann líti á þá breytingu sem verið er að gera hér sem eitthvað sem sé bara ekkert vitlaust að sjá hvernig virki svo mögulega sé hægt að beita því annars staðar líka. Þetta þurfum við að skoða í umhverfis- og samgöngunefnd og vonandi hefur ráðherra farið fram úr sér

Fyrri spurningin sneri að því hvað standi eftir í frumvarpinu ef breytingartillaga mín nær fram að ganga. Þá Þá liggur í hlutarins eðli að það sem snýr að raflínunefnd og raflínuskipulagi dettur úr frumvarpinu og eftir standa atriði sem snúa að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, sem er annar þáttur frumvarpsins og er vissulega ekki jafn veigamikill þáttur og hinn. En þetta er tillaga sem ég legg fram einfaldlega vegna þess að málið kemur ekki nógu klárt til okkar. Samband

er kannski ekki jafn heitur í því og sá sem hér stendur að skipulagsvaldið sé hjá sveitarfélögunum. En hann hlýtur að skilja þá afstöðu.

Það er sú sýn sem ég hef haft á þetta. Hvernig getum við líkt saman hálendisþjóðgarði og helstu þjóðaröryggishagsmunum landsins? Ég skil ekki þá umræðu hér í kvöld.

Það sem getur gerst við þá breytingu sem lögð er til með þessu frumvarpi er að ákvarðanir færist fjær almenningi og að hagsmunir sveitarfélaganna verði látnir víkja fyrir hagsmunum framkvæmdaraðila sem gætu kannski náð sátt við sveitarfélögin ef þeir vönduðu sig við það. Þetta held ég að ætti að geta rímað ágætlega við stefnu allra flokka að standa vörð um.

Miðað við hvernig fulltrúar Sjálfstæðisflokksins láta varðandi frumvörp þess efnis þá spyr ég mig hvort það sé kannski stefna Sjálfstæðisflokksins

vilja stjórnarmanna Sambands íslenskra sveitarfélaga, og segir hér: Samþykkt með semingi af Sambandi íslenskra sveitarfélaga út af forsendum sem breyttust í gærkvöldi.

sé með. Ég held að við eigum aðeins að gæta þess hvernig við tölum um fólk sem ekki er í þessum þingsal og túlkum orð þess. Og já, áréttað er að þetta sé verulegt frávik og lögð þung áhersla

Virðulegi forseti. Já, ég skal viðurkenna það að semingur var kannski fulldjúpt í árinni tekið. En Samband íslenskra sveitarfélaga undirstrikar að þetta frumvarp sé verulegt frávik og í því ljósi verði að staðfesta þann skilning að ekki séu áform um frekari skref í þessa átt. Hvað einhver ráðherralufsa segir skiptir máli þegar sú meinta lufsa er ráðherra málaflokksins sem um ræðir og er t.d. samflokksmaður framsögumanns málsins, sem er búinn að hnýta þetta haganlega í nefndarálit, en það hefur ekki skilað sér til ráðherrans. Annaðhvort þarf Alþingi að kveða fastar að orði

Því að ég kom að því að semja þau lög, hef verið vakinn og sofinn í því í rúm tvö ár, en klóra mér aðeins í kollinum yfir því hvernig þau lög eiga að vera svarið við þessu vandamáli. Það væri ánægjulegt að fá að heyra það frá hv. þingmanni.

Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum sem varðar uppbyggingu innviða og fleiri þætti sem hv. framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar,

Það óveður olli miklu tjóni og setti samfélagið allt úr skorðum. Samgöngur lögðust af og atvinnulífið lamaðist á þeim svæðum sem urðu verst úti á norðanverðum og vestanverðum hluta landsins. Það urðu miklar truflanir í flutnings- og dreifikerfi rafmagns sem síðan hafði að sjálfsögðu áhrif á fjarskipti og sambandsleysi við umheiminn varð veruleiki um hríð

Í kjölfar þessa var skipaður starfshópur eða átakshópur sex ráðuneyta sem fékk það verkefni að meta og hugsanlega finna færar leiðir til að efla innviði í flutnings- og dreifikerfi raforku og fjarskiptum og hvort einfalda mætti og flýta málsmeðferð við breytingar á áætlunum sveitarfélaga varðandi sitt aðalskipulag og sömuleiðis hvernig mætti vinna með greiðum hætti að útgáfu framkvæmdaleyfa þegar framkvæmd tekur til nokkurra nokkurra sveitarfélaga eða fleiri sveitarfélaga en eins. Það kom fram við athugun starfshópsins að síðustu ár hafa orðið umtalsverðar tafir í undirbúningsferli framkvæmda við flutningskerfi raforku og þá sérstaklega við meginflutningskerfið sem er á ábyrgð Landsnets. Herra forseti. Sveitarfélög, lítil og meðalstór, mæðast í mörgu og stundum tefja skipulagsmálin fyrir framgangi einstakra þátta í skipulagsferlum. Það kann að vera að óeining sé um einstaka framkvæmd og þá valkosti og þær leiðir sem til greina koma innan sveitarstjórna og meðal íbúanna.

Þetta er að glíma. Raflínur í meginflutningskerfi raforku liggja nefnilega um fleiri en eitt sveitarfélag og þær geta kallað á

og meginefni frumvarpsins, sem byggir efnislega á tillögum starfshóps ráðuneytanna fjallar um að opnað verði á möguleika og heimildir til að vinna sérstakt innviðaskipulag sem taki til svæðis þvert á sveitarfélagsmörk í þeim tilgangi að auðvelda og flýta fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku. Þetta eru álitamálin. Gert er ráð fyrir því að gerð slíks skipulags verði í höndum nefndar sem í eigi sæti fulltrúar ríkis og fulltrúar sveitarfélaga.

þeim sveitarfélögum sem viðkomandi skipulagsákvörðun á að ná til. Í nefndinni situr líka fulltrúi Skipulagsstofnunar til að tryggja fagþekkingu og tengsl við mat á umhverfisáhrifum. Það er rétt að árétta að um er að ræða valkvæða málsmeðferð sem fer einungis í framkvæmd ef fram kemur ósk um það frá framkvæmdaraðila. Beiðni framkvæmdaraðila um skipun raflínunefndar skal sett fram snemma og strax á undirbúningsstigi framkvæmdar og áður en ferli samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum fer í gang.

framkvæmd raflínuskipulagsins. Ef nefndin kemst ekki að sameiginlegri niðurstöðu er lagt til að málinu skuli innan ákveðins tíma vísað til umhverfis- og auðlindaráðherra sem taki ákvörðun um

Herra forseti. Í umhverfis- og samgöngunefnd fékk frumvarpið ítarlega umfjöllun, leyfi ég mér að segja. Það bárust 16 umsagnir frá sveitarfélögum og stofnunum. Margar þeirra voru alljákvæðar og töldu áformin vera til til framfara á margan hátt. Það var þó ekki einhlítt eins og komið hefur fram í ræðum hv. þingmanna. Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga áréttar þó að tillaga um raflínunefnd sem vinna muni sérstakt vinnuskipulag, sé verulegt frávik frá meginreglu skipulagslaga. Sambandið leggur mikla áherslu á að við umfjöllun Alþingis endurspeglist sá skilningur með órækum hætti að ekki séu áform um frekari skref í þá átt að færa skipulagshlutverkið frá sveitarfélögunum, enda er skipulagshlutverkið einn af hornsteinum sjálfsstjórnarréttar sveitarfélaga, nánast hin helgu vé. Það hefur einnig komið fram að andstaða var við þetta í umsögn Reykjavíkurborgar og innan sambandsins þar sem fulltrúar Reykjavíkurborgar skiluðu sérstakri bókun. Reykjavíkurborg telur þessar breytingar reistar á efnislega rýrum rökum og þær séu ekki aðgengilegar og þarna sé með sama hætti vegið að sjálfsákvörðunarvaldi sveitarfélaga og þetta skapi, eins og fram hefur komið, varasamt fordæmi. Þetta var afstaða afstaða Reykjavíkurborgar og sambandsins en í meðförum nefndarinnar tókst að koma á breytingum í samráði við

en áréttað er kirfilega í nefndaráliti því sem liggur fyrir að ákvæði frumvarpsins séu skýrt afmörkuð að efni, taki einungis til lagningar raflína í flutningskerfi raforku. Ákvæðið nái ekki til annarra innviða eins og samgönguframkvæmda og skapi því alls ekki fordæmi varðandi frekari takmörkun á skipulagsvaldi sveitarfélaganna. Með þessu trúum við því að girt sé fyrir frekari freistingar ríkisvaldsins til að feta sig inn á hina helgu reiti sveitarfélaganna.

af orðum ráðherra í andsvari að vel væri hægt að hugsa sér sama fyrirkomulag varðandi fleiri innviðaþætti en við erum að fjalla um hér varðandi

undirliggjandi í þessu máli. Það er ekki gott og ekki við hæfi að svo mikilvægir hagsmunir séu kynntir og

sem lúta að sjálfstæði sveitarfélaga er ekki nema von að ýmsir hrökkvi við og vilji skýringar, hvort hér liggi hugsanlega fiskur undir steini.

þessi atriði sín á milli. Vissulega eigum við þessa dýrmætu mikilvægu grunninnviði sem við verðum að styrkja betur en við höfum gert til þessa.

byggðalínuhringnum, stóra kerfinu. En það sem gerðist líka var að Sauðárkrókslína, Dalvíkurlína, Húsavíkurlína, Laxárlína og Kópaskerslína duttu allar út vegna óveðurs og fóru margar

Varðandi svæðisbundna kerfið er ég svo sem ekki vel heima. Við höfum kynnt okkur

Við í Samfylkingunni leggjum ríka áherslu á að virða beri sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstæði sveitarfélaga. Samvinna ríkis og sveitarfélaga er mikilvæg á á margvíslegum sviðum og varðandi grunninnviði líka. Ég held að verkefni komandi missera sé að setjast yfir þetta með

og umhverfi þess sem við þurfum að gæta vel að og búa þar vel um hnútana. Það verður æ meira knýjandi að þarna sé unnið markvisst og af framsýni og fagmennsku.